… - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi. Predlagatelj je Vlada.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 Hrvatska Vlada je u svom programu planirala uvesti u mandatnom razdoblju neposredni izbor gradonačelnika, općinskih načelnika i župana i gradonačelnika Grada Zagreba vjerujući da će na taj način jasnije odrediti volju birača ali isto tako i legitimitet izvršnoj vlasti. Vlada je predložila Zakon o neposrednom izboru općinskih načelnika, gradonačelnika i župana koji je prošao dva čitanja koji čeka da bude izglasan jer je zaključkom Sabora zadužena Vlada da predloži zakon koji će urediti njihove međusobne odnose. Osobito ukoliko dođe do političkog konflikta između nositelja izvršnih ovlasti i predstavničkog tijela. Stoga smo mi predložili Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi koji je temeljito raspravljen u ovom cijenjenom Domu u pripremi Konačnog prijedloga zakona proveli smo široku raspravu sa stručnjacima Vijeća Europe. Poslali smo ga na ekspertizu u Vijeće Europe i dobili smo pozitivnu ocjenu. Raspravili smo ga sa Udrugom Saveza gradova i Saveza općina kao i zajednica županija i mnoge primjedbe iz saborske rasprave a isto tako i iz ovih nacionalnih udruga te Vijeća Europe ugrađene su u ovaj Konačni prijedlog Istakao bih samo bitne odredbe, da ne obrazlažem sve članke a to je da članovi predstavničkog tijela neposredno izabranom gradonačelniku, općinskom načelniku i županu mogu postavljati pitanja o njegovom radu. Da je on dužan dva puta godišnje podnositi izvješće predstavničkom tijelu o svome radu. Da njemu može prestati mandat po sili zakona i to: ako podnese ostavku danom podnošenja ostavke, ako mu bude oduzeta poslovna sposobnost danom pravomoćnosti Odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti. Ukoliko bude osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora dužu od 6 mjeseci danom pravomoćnosti te presude. Ako bude osuđen za druga djela koja ga čine osobito nedostojnim za obnašanje gradonačelničke dužnosti dakle protiv slobode prava čovjeka i građanina, protiv Republike Hrvatske i vrijednosti zaštićene međunarodnim pravom bez obzira na kaznu koja mu bude izrečena. Te ukoliko odjavi prebivalište ili ukoliko mu prestane hrvatsko državljanstvo. Ili nažalost a i to moramo predvidjeti ukoliko umre na dužnosti. U slučaju sukoba između predstavničkog tijela i gradonačelnika taj sukob će rješavati građani. Mi predviđamo izjašnjavanje građana o povjerenju gradonačelniku, općinskom načelniku i županu. Mi smo radno to nazvali referendum. Ali ukoliko bude i boljih ideja jer to nije referendum u smislu Zakona o referendumu i drugim oblicima sudjelovanja građana u obavljanju državne vlasti i lokalne samouprave. Jer je riječ o jednoj normi specijalnoj u odnosu na taj zakon. Dakle, predstavničko tijelo će raspisati referendum kada gradonačelnik ne obavlja dužnost u skladu sa zakonom, kada krši neizvršavanje odluke predstavničkog tijela i kada svojim radom prouzročuje jedince lokalne samouprave, odnosno područne samouprave znatnu materijalnu štetu. Ovim zakonom smo i precizirali što bi to bila znatna materijalna šteta. posto proračuna, a u jedinicama gdje su proračuni veliki i gdje jedan posto predstavlja milijunske iznose pod znatnom materijalnom štetom smatramo štetu od 500 000 kuna. Naravno na raspravi u odborima postavilo se pitanje da li vijeće mora, formulacija će se tumačila kao mora. Vijeće donosi odluku većinom glasova. Ukoliko ne donese odluku o raspisivanju referenduma referenduma nema makar se ispunili i ovi razlozi. Prihvatili smo i prigovor iz rasprave da treba definirati koji je najmanje potreban broj ljudi koji bi izašli na referendum. Stoga smo se mi opredijelili da je to najmanje 33% birača upisanih u popise birača vodeći računa o tome da na lokalne izbora izlazi oko 60% upisanih birača. Dakle, to je relevantna većina koja će presuditi bilo vijeću, bilo gradonačelniku. Uvodimo jednu novinu, a to je omogućavamo i građanima da, koji su neposrednoj zabrani gradonačelnika da ukoliko su nezadovoljni njegovim radom i ukoliko se pokaže da taj izvoz baš baš i nije najsretniji da mogu inicirati i opoziv tako izabranog gradonačelnika sa istom većinom. Dakle, potrebno je skupiti potpise 33% upisanih birača nakon čega bi predstavničko tijelo moglo raspisati referendum, odnosno oblik izjašnjavanja. Mi smo ipak zaštitili gradonačelnike od referenduma, stoga propisujemo da se izjašnjavanje ne može raspisati dok ne protekne 6 mjeseci od obavljanja mandata. A isto tako ukoliko ne uspije izjašnjavanje, slijedeće izjašnjavanje ne može biti raspisano prije proteka 12 mjeseci od zadnjeg izjašnjavanja. Moramo poštivati i hrvatske specifičnosti, a što se tiče zaštite prava nacionalnih manjina, implementacije Ustavnog zakona stoga smo predvidjeli da u sredinama gdje je statutom planirano, predviđeno gdje pripadnici nacionalnih manjina sudjeluju sa više od 15% da jedan od zamjenika gradonačelnika može biti, treba biti pripadnik te nacionalne manjine. Ali i taj pripadnik nacionalne manjine mora imati legitimitet, mora biti biram iz vijećnika i vjerujemo da je to model koji će osigurati zastupljenost nacionalnih manjina i primjenu Ustavnog zakona i u izvršnim ovlastima. Dame i gospodo zastupnici, mislimo da nudimo dobro rješenje. Ovo rješenje je dobro prihvaćeno i u hrvatskoj javnosti i u stručnim krugovima. Dobilo je podršku i Vijeća Europe, udruge gradova i zajednice županija i udruge općina i molimo da prihvatite ovaj zakon kako bi zajednički sa Zakonom o neposrednim izborima gradonačelnika i općinskog načelnika i župana mogli biti izglasani i kako bi se na vrijeme pripremili za lokalne izbore koji će biti održani 2009. godine. Hvala vam lijepa. Hvala. Odbori za Ustav, Poslovnik i politički sustav predsjednik odbora poštovani zastupnik Dražen Bošnjaković. Izvolite. Gospodine predsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora na 79. sjednici održanoj 17. travnja 2007. godine raspravio je Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi koji je predsjedniku Hrvatskog sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske 5. travnja 2007. godine. Odbor je konačni prijedlog zakona raspravio na temelju svoje nadležnosti iz članka 57. Poslovnika Hrvatskog sabora kao matično radno tijelo. Odbor je u raspravi podržao donošenje zakona kojim se trebaju urediti međusobni odnosi i odgovornosti predstavničkih tijela i općinskih načelnika, gradonačelnika i župana nakon uvođenja sustava neposrednog izbora tih čelnika. Kako bi se ti odnosi uredili na odgovarajući način u raspravi su iznesene slijedeće primjedbe. U članku 4. članak 35a. potrebito je propisati da članovi predstavničkog tijela imaju pravo, a da ne mogu općinskom načelniku, gradonačelniku, odnosno županu postavljati pitanja o njegovom radu na način kao što je to pravo propisano Ustavom za zastupnike Hrvatskog sabora. Također je sugerirano da članovi predstavničkih tijela imaju pravo postavljati pitanja i zamjenicima naprijed navedenih čelnika. potrebito je propisati neposredan izbor i drugog zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana iz reda pripadnika nacionalne manjine obzirom da oba zamjenika imaju jednaka prava i dužnosti. Potrebito je ponovno razmotriti odredbu točke 5. stavka 1. i stavka 2. članka 13. kojim su propisane ovlasti glede stjecanja i otuđivanja pokretnina i nekretnina jedinica lokalne i područne, regionalne samouprave. Smatra se da tu ovlast treba imati izvršna vlast s tim da je za nekretnine čija vrijednost prelazi određeni iznos potrebno pribaviti prethodnu, odnosno naknadnu suglasnost predstavničkog tijela. Odredbu članka 22. potrebito je pojasniti kako bi se precizno odredilo obavljanje dužnosti općinskog načelnika, gradonačelnika i župana, te njihovih zamjenika profesionalno kao i obavljanje dužnosti općinskog načelnika i njegovih zamjenika bez zasnivanja radnog odnosa. Odredbu članka 23. pojasniti glede utvrđivanja poslova koji su neophodni za redovito i nesmetano funkcioniranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora novih čelnika, posebice u svezi s naprijed navedenom odredbom članka 13. Konačnog prijedloga zakona. Potrebito je pojasniti odredbe članka 8. to su novi članci 40.b i 40.c koji uređuju način razrješenja općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i njihovih zamjenika putem putem raspisivanja referenduma glede preciziranja razloga za raspisivanje referenduma, potrebitog broja birača koji mogu predložiti održavanje referenduma, odnosno koji se trebaju odazvati na referendum te postupanja Vlade Republike Hrvatske u svezi rezultata referenduma kao i usklađenosti ove odredbe sa odredbama Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne samouprave. Nakon rasprave odbor je jednoglasno sa 7 glasova za predložio Hrvatskom saboru da donese Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi nakon što provede temeljitu raspravu na temelju koje će utvrditi amandmane na tekst konačnog prijedloga zakona. Hvala lijepa. Hvala. Odbor za lokalnu i područnu samoupravu, predsjednik, poštovani zastupnik Zvonimir Mršić. Izvolite. Poštovani predsjedniče, državni tajniče, Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskog sabora na 58. sjednici održanoj 25. travnja razmotrio je Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi koji je predsjedniku Sabora dostavila Vlada. Odbor je raspravljao o navedenom aktu u svojstvu matičnog radog tijela. Odbor je raspolagao pisanim mišljenjem Udruga gradova u Republici Hrvatskoj i Grada Komiže, jedinstvenog upravnog odjela u predmetnom aktu. U raspravi je većina članova Odbora podržala predložene izmjene i dopune ovog zakona koji se prije svega odnosi na reguliranje odnosa između predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i neposredno izabranih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba i njihovih zamjenika u tim jedinicama. Vanjski član Odbora i predsjednik Udruge gradova u Republici Hrvatskoj upozorio je članove Odbora sa stajališta, upoznao je članove Odbora U raspravi je iznijeto mišljenje prema kojem bi rješenje predloženo člankom 8. Konačnog prijedloga zakona kojim se u dodatnom članku 40.b, stavku 5. predlaže da se odluka o raspisivanju referenduma, razrješenju općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i njegovog zamjenika donosi većinom glasova glasova predstavničkog tijela trebao je izmijeniti na način da predstavničko tijelo odluku o raspisivanju referenduma donosi dvotrećinskom većinom svih članova. Također iznijeto je mišljenje prema kojem bi trebalo preispitati rješenje predloženo stavkom 6. dodatkom članka 40.b kojim se utvrđuje da je odluka o razrješenju općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i njegovog zamjenika donijeta ako se na referendumu odazvalo najmanje 33% birača upisanih u popise birače odnosne jedinice, te ako se za razrješenje izjasnila većina birača koji su na referendum izašli. S tim u vezi konstatirano je da na predloženi način neprimjereno mali broj birača na referendumu može odlučiti o razrješenju općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i njegovog zamjenika te da bi za utvrđivanje ovog pitanja trebalo poštivati i osnovni Zakon o referendumu. U raspravi je iznijeto mišljenje prema kojem bi rješenje predloženo člankom 22. Konačnog prijedloga zakona u dijelu u kojem se utvrđuje mogućnost da se općim aktom općinskog općinskog vijeća može odrediti da općinski načelnik i njegovi zamjenici svoje dužnosti mogu obavljati bez zasnivanja radnog odnosa trebalo je proširiti na način da se omogući da gradonačelnik i njegovi zamjenici svoje dužnosti mogu obavljati bez zasnivanja radnog odnosa. Iznijeto je i mišljenje prema kojem bi trebalo donijeti novi Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi koji će se primjenjivati nakon sljedećih izbora za članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a da se predmetni zakon povuče iz procedure, obzirom da nisu osigurani uvjeti niti ta provedbu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi pa bi donošenje novog predmetnog zakona unijelo dodatno konfuziju na ovom području. Nakon provedene rasprave Odbor je većinom glasova, 7 za i 2 glasa protiv odlučio Hrvatskom saboru predložiti donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HNS-a, poštovani zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite. Hrvatske narodne stranke predlagatelju pomoći u popravku ovog zakona svojim amandmanima svjesni smo da neće biti prihvaćeni. I zbog toga ostajemo kod odluke da ne možemo podržati ovaj prijedlog zakona, a ja ću obrazložiti zašto. Osnovni cilj i namjera i razlog zbog čega moramo mijenjati ovaj zakon je pokušaj usklađivanja odnosa između predstavničkog tijela i neposredno izabranih čelnika. To je osnovi razlog zbog čega ovaj zakon trebamo mijenjati ili po našem mišljenju donijeti novi, što bi daleko prihvatljivije. 2009. imat ćemo potpuno novi sustav i nove odnose jer će birači Republike Hrvatske na neposrednim izborima izabrati svoje općinske načelnike, gradonačelnike i župane. I potpuno novi odnos tako izabranih čelnih ljudi prema predstavničkom tijelu koji će se birati isti dan na izborima kod tih istih birača. Što su ciljevi ili što bi trebali biti ciljevi ovih intervencija u zakonu? Što manje kriznih situacija u lokalnoj i regionalnoj samoupravi, što manje nedoumica, nejasnoća i sukoba ovlasti. Vlada od početka prošle godine pred Sabor dolazi sa parcijalnim rješenjima. Imali smo najprije predloženi Zakon o neposrednim izborima. Pa smo konstatirali, i dobro je, da nismo odlučivalo o tom zakonu tako dugo dok Sabor i u drugom čitanju ne provede raspravu o ovom zakonu. I tada je Vlada rekla da će jasno, precizno regulirati odnose između predstavničkog tijela i neposredno izabranih čelnika. Međutim ovo parcijalno rješenje vjerojatno je i postupno nuđenje zakona razlog što i ovaj zakon više liči na zakrpu nego zakon, odnosno krpa na zakrpu, a to dokazuje i činjenica da je Vlada nakon završene rasprave o neposrednim izborima došla sa svojim amandmanima na svoj prijedlog zakona jer je naknadno utvrđeno da neka rješenja istog zakona naprosto nisu dobra i neprovediva su. Kada je Sabor raspravljao o prijedlogu kluba Hrvatske narodne stranke o sličnim zakonima tada je Vlada u svojem očitovanju, a i predstavnici kluba HDZ-a odbili uz obrazloženje da nismo dobro riješili upravo te odnose predstavničkog tijela i neposredno izabranih čelnika. Da li su provedene konzultacije i rasprave i da li su sporne točke prijedloga zakona usuglašene s gradovima, općinama i županijama? Nekih razgovora i rasprava očito je bilo, ali po broju primjedba i njihovom sadržaju očito se nije uspjelo doći do suglasja između Vlade i zajednica općina i gradova i županija što je vidljivo iz broja i sadržaja njihovih primjedbi i Sabor je sada doveden u situaciju da arbitrira. Naša odluka mora biti konačna. Time je i naša odgovornost veća jer bez dogovora utvrđujemo pravila igre koja će biti obavezatna za nekog drugog. Mi ćemo ovom raspravom i odlučivanjem o prijedlogu zakona utvrditi pravila igre za one koji kažu da predloženi zakoni nisu dobri i da ih treba mijenjati, odnosno popravljati. Iščitavajući i njihove primjedbe i polazeći upravo od te odgovornosti, a bili smo svjedoci niza problema nakon izbora u lokalnoj samoupravi kao što sam to u prvom čitanju učinio i ponovno ću predstavnika Vlade upozoriti na manjkavosti odredba, ali onih koji se međusobno potiru. Prvi primjer, članak 3. izmjena i dopuna zakona odnosi se na ovlasti predstavničkog tijela. Pitam nakon ovih izmjena i dopuna tko usvaja proračun općine, grada ili županije? Tko usvaja proračun? Članak 35. govori o ovlastima predstavničkog tijela. U ovlastima predstavničkog tijela nema usvajanja proračuna. Zašto je to bitno? Tko predlaže proračun predstavničkom tijelu? Tko je predlagatelj proračuna? Ni te odredbe nema u zakonu. U zakonu nećemo imati odredbu da je neposredno izabran načelnik općine obavezatan općinskom vijeću predložiti prijedlog proračuna. Da li je neusvajanje proračuna uvjet za raspuštanje predstavničkog tijela? Da. Ta odredba u zakonu postoji i ostaje. Da li općinsko vijeće može usvojiti proračun ako općinski načelnik ne predloži proračun? Ne može. Da li je nepredlaganje proračuna od strane župana županijskoj skupštini uvjet za njegovo razrješenje? Ne. Po ovom Zakonu ne, jer nema njegove obaveze niti pak u članku 40.a nepredlaganje proračuna nije predviđen, nije naveden kao opravdani i zakoniti razlog za pokretanje postupka prestanka mandata. Da li nepredlaganjem proračuna načelnik općine može izazvati raspuštanje predstavničkog tijela? Može? Da li će se to koristiti? Hoće, ako bude kriznih situacija. Ako to sad je vidljivo i ako na to upozoravamo ne vidim razlog zašto se ne bi prihvatio amandman da u članku 40.a nepredlaganje proračuna bude uvjet prestanka mandata. Drugo, u tom članku 40.a predzadnji i zadnji stavak govore o prestanku mandata općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i kaže ako je do toga došlo u toku kalendarske godine u kojoj se provode izbori neće se raspisivati izvanredni izbori. U Zakonu o neposrednim izborima postoji odredba da tada njegovu dužnost preuzima njegov zamjenik. njegov zamjenik. Da li ova odredba vrijedi bez obzira na razloge prestanka mandata? Ako se odseli u drugu županiju, općinu ili grad razumijem, ako je umro i to razumijem, ali što ako je do prestanka mandata gradonačelniku, županu ili načelniku općine došlo iz razloga predviđenih, alineje 3. i 4. ovog članka. Primjerice, ako je županu prestao mandat zbog pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci zbog zloupotrebe položaja kao župan ili kao gradonačelnik ili načelnik općine. Što ako je do prestanka mandata došlo iz razloga alineje 4. da je osuđen pravomoćnom sudskom presudom recimo zbog ratnog zločina što ova alineja, ovaj članak predviđa. Podsjećam vas da u izbornoj proceduri kandidat za župana, gradonačelnika i načelnika općine i njegov zamjenik su u paketu. U postupku razrješenja kad se glasa o eventualnom opozivu također su u paketu i glasa se u opozivu jednog i drugog. Dakle, kad ih biramo su u paketu, kad ih razrješavamo su u paketu, ali u trenutku prestanka mandata u toku trajanja mandata onda se paket razdvaja, jedan ostaje, drugi odlazi bez obzira na razloge zbog kojih je došlo do prestanka mandata. Pa oprostite ako je netko osuđen za ratni zločin pravomoćnom sudskom presudom zbog zloupotrebe položaja, krađe županijskog, gradskog ili općinskog novca. Ne može njegov zamjenik ostati na funkciji jer su bili u paketu. Ili su stalno u paketu ili ih stalno razdvajamo, što nije prirodno. Prema tome, u članku 40.a moraju biti različito razdvojeni uvjeti, razlozi prestanka mandata da bi zamjenik imao pravo ostati i naslijediti i nastavati obnašati dužnost neposredno izabranog čelnika. Članak 40.b govori u postupku razrješenja gdje su opet i zamjenik i kandidat u paketu. Glasanjem o nepovjerenju županu pada i njegov zamjenik, kao i na izborima. Međutim, zakon predviđa da predstavničko tijelo tu odluku o pokretanju, ovdje piše referenduma, u 2. stavku više nije referendum niti je nešto što ja ne razumijem što bi to sad trebalo biti, većinom glasova. Zašto većinom glasova? Pa zar nije upravo ta mogućnost zloupotrebe toga prava predstavničkog tijela bila stalno naglašavana kao mogućnost rušenja tako izabranih čelnika i da ćemo stalno imati krizu o lokalnoj samoupravi? Zašto recimo nije dvotrećinskom većinom? Upozoravamo na činjenicu da je upravo i HDZ i Vlada odbijala sve dosadašnje prijedloge tvrdnjom da će ovakva odredba stvarati konfuziju, nered i česte izvanredne lokalne izbore. Sada Vlada predlaže običnu većinu. Odluka o razrješenju donijeta je na referendumu ako se na njega odazove 33% birača i ako se zato opredijelilo većina koji su izašli na referendum. To znači 33% odaziv, 16,5 plus jedan trebaju glasati da bi netko pao. A da bi ti isti birači imali pravo inicirati nečiju smjenu treba potpise 33% za inicijativu da bi predstavničko tijelo raspisalo ovaj tobožnji referendum. Kako sad to? Za razrješenje je dovoljno 16,5% birača plus jedan, a za građansku inicijativu treba čak 33 birača da stave svoj potpis. Za inicijativu treba duplo više glasova nego za odluku o razrješenju. I vraćam se na pitanje je li ovo referendum? Zakon, dakle piše referendum. Onda imamo Zakon o referendumu koji sasvim drugačije regulira što je to referendum. Koji odaziv mora biti i kojom većinom birači Hrvatske donošaju odluke na referendumu. Ja bi molio Vladu da se opredijeli je li ovo referendum? Onda nikakve odredbe o tome više ne trebamo pisat ili ćemo nazvati nekako drugačije, polu-referendum, tobožnji referendum, triki-referendum. Ali ne možemo zvati referendum a onda mijenjati najvažnije odredbe o potrebnu odazivu i potrebnoj većini da bi birači o nečemu odlučivali. Mislim odakle uopće ideja da za građansku inicijativu treba duplo veći broj glasova nego bi kasnije na referendumu o tome odlučivali? Toliko o povjerenju prema biračima valjda. Što se tiče raspolaganja i upravljanja imovinom. Zakon predviđa pravo neposredno izabranih čelnika da može raspolagati odnosno stjecati i otuđivati pokretne vrijednostima do pojedinačne vrijednosti 0,5% odnosno do milijun kuna. Pitam koje vrijednosti? Imovina općina, gradova i županija ima knjižnu vrijednost, tržnu vrijednost, kupovnu vrijednost, prodajnu vrijednost, procijenjenu vrijednost. Koja vrijednost je tu ključ? Za neku imovinu ne možemo znat unaprijed vrijednost ako se prodaje ili kupuje po natječaju. Neka ima knjižnu vrijednost a neka procijenjenu vrijednost. Molim vas, to riječ pojedinačna vrijednost moramo propisat na koju se vrijednost misli. I završavam sa sljedećim. Pogledajte članak 24. Ovaj zakon će stupiti na snagu treće nedjelje u svibnju 2009. Statuti se moraju usaglasit u roku od 90 dana. I dođemo onda na konstituirajuću sjednicu nakon izbora. Imamo stare Statute i stare Poslovnike. A novi sustav. Ovaj Zakon o prelaznim i završnim odredbama mora imati odredbe u prvoj konstituirajućoj sjednici jer je staro predstavničko tijelo otišlo, došlo je novo koje tek u roku od 90 dana mora izmijeniti svoj Statut i Poslovnik i usuglasiti ga sa ovim zakonom kako bi izbjegli sporove na konstituiranju, u postupku konstituiranja. A samo jedan članak je dovoljno da propišemo pravila ponašanja na prvoj konstituirajućoj sjednici u prostoru koji je nastao novog zakona, novog predstavničkog tijela i starog koji nema ovlasti uskladit Status sa ovim zakonom. Hvala vam lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Za klub HDZ-a poštovani zastupnik Vlado Jelkovac. Izvolite! Poštovani gospodine predsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege! Pred nama je Konačni prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o lokalnoj i područnoj odnosno regionalnoj samoupravi, kojeg će Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržati. Sukladno odredbi članka 82. stavak 2. Ustava Republike Hrvatske radi se o organskom zakonu kojim se uređuje ustrojstvo i djelokrug lokalne i područne samouprave te za njegovo usvajanje treba većina

da će i zakon nadograđivati onako kako to praksa bude iziskivala. Zadovoljstvo je konstatirati da je i prilikom predlaganja ovog konačnog prijedloga zakona provedena široka rasprava i sa Udrugama gradova, općina, sa Udrugom županija i mnogim drugim zainteresiranima i da je na neki način dakle postignuta suglasnost oko temeljenih odredbi kod ovog zakona. Mi smo o prijedlogu ovog zakona u prvom čitanju raspravljali na 22. sjednici u listopadu 2006. godine. Ovo je temeljni zakon kojim je uređen sustav funkcioniranja lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj. Njime su utvrđene ovlasti i nadležnosti pojedinih tijela lokalne vlasti, njihovi međusobni odnosi i odgovornosti. Klub Hrvatske demokratske zajednice zadovoljan je poglavito time što Vlada kroz ovo i ostvaruje pa i predizborno obećanje ali i elemente iz programa Vlade dakle kojim se uvodi i ona najveća suštinska novina kod kod lokalne samouprave, a to je neposredni izbor načelnika, gradonačelnika i župana. I uvođenje sustava neposrednog izbora općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika, nastaje korjenita promjena sustava lokalne i područne samouprave koja utječe na izbor nositelja izvršne vlasti kao i na njihova prava, obveze i odgovornost. Neposrednim izborom nositelja izvršne vlasti na lokalnoj razini nastaje jasna podjela ovlasti između neposredno izabranog općinskog općinskog načelnika, gradonačelnika i župana s jedne strane i predstavničkog tijela dakle općinskog ili gradskog vijeća odnosno županijske skupštine s druge strane. Naime, nositelji izvršne vlasti dosada su bili neposredno pod kontrolom i ovisni o predstavničkom tijelu jer su ta predstavnička tijela birala načelnika, gradonačelnika i župane iz svojih redova. Predstavničko tijelo koje ga je biralo na isti način ga je i razrješavalo. Takova situacija u kojoj zbog čestih preslagivanja koalicije tijekom mandata dolazilo do promjene nositelja izvršne vlasti i poglavarstava na lokalnoj razini, pokazalo se kao zapreka boljem i učinkovitijem funkcioniranju lokalne samouprave. Stoga smo sigurni da će se prelaskom na model neposrednog izbora nositelja izvršne vlasti od strane građana te drugačijim propisivanjem ovlasti uspostaviti ravnoteža između predstavničkog tijela izvršne vlasti upravo radi osiguravanja stabilnosti njihovog funkcioniranja. Ulogu dosadašnjih poglavarstava preuzimaju neposredno izabrani općinski načelnik, gradonačelnik i župan uvjereni smo da će se usvajanjem ovog zakona, odnosno njegovih rješenja postići veća legitimnost izbora lokalnih čelnika budući će biti izabrani neposredno od građana, postići će se veća identifikacija građana s lokalnom vlašću, veća stabilnost vlasti na lokalnoj razini i veći stupanj sigurnosti i kontinuitet u radu izvršnih tijela na lokalnoj razini. Želio bih prokomentirati i neka predložena rješenja iz ovog zakona, posebno dakle elemente iz članaka 40.a, 40.b i 40.c koji rješavaju pitanje prestanka mandata neposredno izabranog načelnika, gradonačelnika i župana i tu se na neki način dakle najviše vide mogući sporovi. Članak 40.a on nije sporan, on regulira prestanak mandata po sili zakona, dakle kad se steknu zakonom propisani uvjeti kao što su npr. ostavka, pravomoćna sudska odluka o oduzimanju poslovne sposobnosti, odjava prebivališta, smrt ili sl. U članku 40.b govori se o tome da općinski načelnik, gradonačelnik i župan mogu se razriješiti nakon održanog referenduma, dakle od strane građana onih koji su ga birali u nekoliko slučajeva. prvo, kada ne obavlja dužnost u skladu sa zakonom, drugo kada krši ili ne izvršava odluke predstavničkog tijela i treće, kad svojim radom jedinice lokalne samouprave prouzroči znatnu materijalnu štetu, a znatna šteta propisano je u vrijednosti 1% od proračuna, odnosno 500 tisuća kuna u apsolutnom iznosu. Želio bih ovdje naglasiti da smo mi iz kluba Hrvatske demokratske zajednice za neka rješenja u ovom članku predložili dva amandmana, a ona se odnose na sljedeće. U prvom amandmanu predlažemo da se u članku 40.b u 2. stavku riječ: "će" zamijeni sa riječi: "može". To se čini sitna promjena, ali mislim da suštinski i bitno mijenja stvar. Naime predstavničko tijelo prema onome što je u samom konačnom prijedlogu zakona "će" na neki način bi obvezujuće moralo nešto učiniti, a mi predlažemo da stoji riječ: "može" što znači da će predstavničko tijelo ocijeniti i procijeniti situaciju i ovisno o tom svom zaključku onda će predložiti ili ne predložiti održavanje referenduma. I druga stvar koja je po nama također suštinska, predlažemo u cijelom tekstu zakona da se riječ: "referendum" zamijeni naravno u odgovarajućem padežu izrazom "izjašnjavanje". Zašto? Jer ovdje se ne radi o klasičnom referendumu nego o izjašnjavanju o povjerenju nositelju izvršne vlasti i zbog toga dakle mislimo da je izraz "izjašnjavanje" umjesto izraz "referendum" primjereniji. Ja ću naravno malo koristiti izraz "referendum" a malo "izjašnjavanje" no dakle s obzirom na ovaj naš prijedlog, mislimo da bi izraz "izjašnjavanje" bilo kvalitetnije. Ali dakle taj prijedlog o razrješenju može podnijeti jedna trećina a odluka o raspisivanju referenduma ili izjašnjavanja o razrješavanju donosi se većinom svih glasova predstavničkog tijela. Odluka je donesena ako se referendumu odazvalo najmanje 33% birača upisanih u popisu birača te ako se većina izašlih izjasnila za smjenu. Ako na taj referendum izađe 33% ili više birača, a ne donese se odluka o razrješenju, Vlada Republike Hrvatske će raspustiti predstavničko tijelo koje je donijelo odluku o referendumu. I imamo onu treću činjenicu koja je regulirana u članku 40.c gdje birači upisani u popis birača također mogu inicirati održavanje referenduma ili izjašnjavanja o nepovjerenju načelniku, gradonačelniku i županu i brojka od 33% birača mislimo da je primjerena za pokretanje te inicijative. Načelnik, gradonačelnik, odnosno župan imaju i svoje zamjenike koji se biraju neposredno zajedno s njim, iznimno u lokalnim jedinicama u kojima pripadnici nacionalne manjine sudjeluju s više od 15% u ukupnom stanovništvu, odnosno u jedinicama gdje pripadnici nacionalne manjine čine većinu stanovništva, načelnik, gradonačelnik i župan imaju po dva zamjenika, a drugog zamjenika bira predstavničko tijelo iz svojih redova, iz reda pripadnika nacionalne manjine, odnosno iz reda hrvatskoga naroda u onim jedinicama gdje pripadnici nacionalne manjine čine većinu stanovništva. I da zaključim. Mi u klubu Hrvatske demokratske zajednice uvjereni smo da usvajanjem ovog zakona činimo značajan iskorak u sustavu lokalne i regionalne samouprave. Usvajanjem ovog zakona i uvođenjem modela neposrednog izbora načelnika, gradonačelnik i župana, uvjereni smo da ćemo postići dakle veću legitimnost izbora lokalnih čelnika i ono što je najvažnije, veću kvalitetu u funkcioniranju lokalnih vlasti. Zbog toga će Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržati ovaj zakon.

Poštovani predsjedniče, poštovani državni tajniče. SDP je za neposredni izbor načelnika, gradonačelnika i župana. SDP je za decentraliziranu i dekoncentriranu Republiku Hrvatsku. Ali SDP smatra da se tako sustavna rješenja ne mogu postizati parcijalnim izmjenama zakona. ovaj tjedan ili uskoro Hrvatski sabor usvoji ove izmjene mi nećemo imati Zakon o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi, mi ćemo imati jednu salatu od Zakona o lokalnoj i regionalnoj područnoj samoupravi se. Imat ćemo dio zakona koji je na snazi od 2005. i primjenjuje se ali ga jedinice lokalne i područne regionalne samouprave ne mogu konzumirati zato jer Vlada nije predložio a Sabor usvojio niti jedan od trideset pet zakona koje je trebalo usvojiti. I imat ćemo dio zakona koji je usvojen a koji će se primjenjivati od 2009. godine. Baš me zanima kako će izgledati pročišćeni tekst ovog zakona ako se ikada bude napravio. Ovo je čini mi se još malo prašine u oči građanima Republike Hrvatske jer očito netko misli da jedino ako će biti dovoljno prašine u očima da će glasati za vladajuću vladajuću stranku. Mi se zalažemo u SDP-u a za to ima potpuno dovoljno vremena da se za novi sustav lokalne samouprave koji će stupiti ili početi biti primjenjiv od novih redovnih izbora a to je dakle od svibnja 2009. godine donesu u potpunosti novi paket Zakona o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi jer mi imamo jedan zakon koji čeka već dosta dugo da ga izglasamo. On je raspravljen, amandmani su dani, o tome kako ćemo birati neposredno izabrane čelnike jedinica lokalne samouprave. Ovim zakonom ćemo možda a nisam siguran znati kako ćemo možda moći te neposredno izabrane čelnike razrješavati. Što će oni raditi ovim zakonom se to ne definira u potpunosti. Koje će oni ovlasti to nitko ne zna. Kojim novcem će raspolagati to nitko ne zna. I umjesto da se bavimo pravim stvarima a prava stvar bi bila da danas razgovaramo o regionalizaciji Hrvatske ili nacionalnoj klasifikaciji koja je donesena i koja je izazvala ogromne polemike u hrvatskoj javnosti i proteste. Mi raspravljamo o nečemu što je sasvim izvjesno da će se promijeniti do 2009. još nekoliko puta i potpuno je izvjesno da Vlada koja će doista željeti redefinirati sustav lokalne samouprave će pristupiti izradi cjelovitog paketa Zakona o lokalnoj samoupravi. Ali mi danas ponovno uporno raspravljamo o izmjenama zakona koji jednom krpicom, jednom zakrpom kao što je kolega Lesar rekao pokušava nam reći evo kako ćete moći razriješiti neposredno izabrane čelnike jedinica lokalne samouprave. Pa gospodo, pa nije suština u lokalnoj samoupravi kako ćete izabrati ili razriješiti gradonačelnika. Suština je u tome što će on raditi, kakve će ovlasti i odgovornosti imati, kakav će utjecaj imati građani na rad svoje lokalne samouprave između izbora. Pa građani moraju utjecati na funkcioniranje lokalne samouprave ne samo svake četvrte godine na dan izbora nego svakodnevno moraju imati mogućnost utjecanja na to što se zbiva u njihovoj lokalnoj samoupravi, kojim novcima će raspolagati lokalna samouprava, kako će biti uređeni službenički odnosi u lokalnoj samoupravi. To ne da nema ovdje odgovora, o tome se ni ne naslućuje što će, kada i kako uopće biti. Prema tome, klub SDP-a predlaže da se ovaj zakon naprosto povuče iz procedure i da se pokuša postići čak politički konsenzus oko paketa Zakona o lokalnoj samoupravi jer je to nešto što je prevažno pitanje za svakog našeg građanina Republike Hrvatske. I zato imamo apsolutno dovoljno vremena da se postigne. A koliko je ovo rješenje loše, dakle ovo je politički razlog zbog kojeg mi smatramo da bi ovo trebalo povući ali ovo je i loše rješenje, loše napisani tekst zbog kojeg bi trebalo povući ga iz procedure. Govori cijeli niz primjedbi koji je istaknut na odborima, pa govori o tome da je ovo valjda prvi puta da HDZ podnosi amandman na tekst zakona Vlade HDZ-a. Pa govori o tome da Odbor za Ustav ima ozbiljne primjedbe, pa govori da je vrlo živa rasprava bila na nekim drugim odborima. Dakle, nemojmo misliti da treba nešto donijeti što prvo je loše i drugo što nema nikakvih rezultata ili učinaka na ono što će se zbivati što će se zbivati u budućnosti. A sad vrlo konkretno neke primjedbe. Dakle, imamo jedan zakon gdje govorimo, nemamo ga još, valjda ćemo ga imati, izglasat ćemo ga možda. Ne znamo čak niti kako će izgledati zato jer na njega ima određeni broj amandmana. Kako ćemo birati neposredno izabrane čelnike jedinica lokalne samouprave. E sada, kako ćemo i tko će ih smjenjivati? Oni se mogu smijeniti na referendumu i to na dva načina. Dakle, dvije institucije mogu pokrenuti pitanje referenduma. Jedno je gradsko vijeće a drugo su građani u toj jedinici lokalne samouprave. I vi sad imate jedan apsurd da neposredno izabrani gradonačelnik koji je dobio najmanje 50% glasova građana koji su izašli na izbore a neki su dobili više to pokazuje dosadašnja praksa kad nemamo tako neposredno izabrane će doći i njih će moći smijeniti vijećnici koji su dobili daleko manje glasova na tim izborima. Ono što je apsurd mi ni ne znamo kako će se vijećnici birati 2009. godine, hoćemo li imati ovaj sustav izbora vijećnika ili ćemo sustav izbora gradskih vijeća, općinskih vijeća i županijskih skupština mijenjati pa će samim time biti i drugačiji odnos između pojedinog vijećnika, njegove stranke ili kluba i pojedinog vijećnika i neposredno izabranog gradonačelnika. Ali dakle, mi ulazimo u latentnu krizu jer je dovoljno da natpolovična odluči o tome da se referendum raspiše. I tu postoji ta mala opasnost da referendum ne uspije pa da se raspisuju novi izbori, ali tu postoji i mogućnost da netko svjesno ide u to da se raspiše referendum, da referendum ne uspije, da se raspusti vijeće zato jer želi ponovno izbore za gradsko vijeće, općinsko vijeće jer smatra da će dobiti većinu tada u gradskom vijeću. I to postoji mogućnost. Još je apsurdnija stvar da bi građani inicirali smjenu gradonačelnika je potrebno 33% potpisa građana u jednoj jedinici lokalne samouprave. Gospodo, danas mi imamo gradonačelnika u Hrvatskoj čije liste su dobile više od 33% glasova ukupnog broja birača u njihovom gradu kada su bili birani na posrednim izborima. Danas imamo takvih gradonačelnika. Mi otvaramo ovdje mogućnost da tako izabrani gradonačelnici koji su dobili primjerice 40% ukupno upisanih birača budu smijenjeni sa 17 i pol posto birača upisanih u popise birača. I postavlja se uopće pitanje kako to da zakonodavac predlaže da bi referendum uspio potreban manji broj glasova od onih koji su uopće inicirali taj referendum. Pa ako 33% građana treba da se raspiše referendum onda bi bilo pošteno barem 33% plus 1 mora biti da bi taj referendum uspio. A ne da pola od toga je dovoljno. Jer što smo onda potpisivali ako nismo spremni izaći na referendum i glasati da se na referendumu takav neposredno izabrani čelnik jedinice lokalne samouprave smijeni. Inače pa mi imamo Zakon o referendumu. Zakon o referendumu vrlo jasno propisuje tko, kada i kako može raspisivati referendume. Mi imamo u postojećem Zakonu o lokalnoj samoupravi mogućnost da građani iniciraju raspisivanje referenduma. Pa kako ćemo razlikovati referendum od referenduma? Kako ćemo ta dva referenduma u istom zakonu razlikovati? Jedan ćemo pisati velikim slovima, drugi malim. Ili će biti kurzivom napisan ovaj referendum za smjenu gradonačelnika. I za ovaj treba puno više glasova nego dakle za, da bi smijenili gradonačelnika trebate 33% ali vam je dosta 17% da izađe na birališta, a kada je obični referendum o nekom komunalnom pitanju treba vam 20% da se inicira a 50% da referendum prođe na ovome. Pa zamislite taj apsurd. Trebate više da inicirate, manje da prođe ovdje, manje da inicirate, više da prođe. Pa o čemu se tu radi? O čemu se tu radi? Nije važna odluka. Nije važna odluka. Ako treba obična većina u Gradskom vijeću. A pitanje gradonačelnika ili čelnika mora biti jedna od najvažnijih odluka jer govori o utjecaju ili odnosu između gradonačelnika ili neposredno izabranog čelnika i predstavničkog tijela. I za to bi trebalo biti najmanje dvotrećinska većina u Gradskom vijeću, Općinskom ili Županijskoj skupštini. Najmanje dvotrećinska većina. Jer inače možemo dolaziti u poziciju da na svakoj sjednici Gradskog vijeća se raspravlja o raspisivanju referenduma. Ne mora se raspisati, ali ako trećina vijećnika može inicirati točku dnevnog reda vi možete imati na svakoj sjednici predstavničkog tijela raspravu o raspisivanju referenduma. I na svakoj sjednici će ona biti odbačena. Možda na nekoj će proći. Ali imate opstrukciju rada Gradskog ili vijeća ili županijske skupštine. Imate nesigurnost jer se, jer gradonačelnik mora se pripremiti za tu raspravu, a ne za neke druge stvari koje bi možda, možda morao raditi. Potpuno jedna apsurdna i konfuzna situacija. Konfuzno je i pitanje štete. Pazite mi imamo ovdje u članku 40.b kaže se da je šteta 1% odnosno 500 tisuća a s druge strane kažemo da gradonačelnik može odlučivati o stjecanju pokretnina i nekretnina u iznosu od 0,5% iznosa ili milijun kuna. Pa barem smo te dvije brojke mogli staviti iste. 1, 1, milijun, milijun. Pa kažemo da može, može odlučivati samo odnosno imamo ovdje 1% i 500 tisuća a ovdje imamo 0,5% i milijun. Pa mogli smo staviti jedno i drugo. Da gradonačelnik može odlučivati o onome … /Govornik se ne razumije./ … sam što se ne smatra štetom. A ono što se smatra štetom da mora odlučivati uz suglasnost predstavničkog tijela. Jer kako je to da je 1% i 500 tisuća šteta, a 0,5% i milijun može samostalno odlučivati. Pa to je članak za člankom. Barem se to moglo, moglo napisati jedno, jedno za za drugim. Dalje, imamo ovdje situaciju u članku 9. predstavnici nacionalnih manjina koji moraju dakle biti posredno izabrani zamjenici gradonačelnika jel'? Kako se posredno izabrani zamjenici gradonačelnika razrješavaju. Oni se po ovome razrješavaju kao što se razrješavaju i neposredno izabrani zamjenici gradonačelnika. Pa to je apsurd. Ne može se promijeniti način razrješavanja da bude različit i od onoga što je način izbora. Način izbora mora biti jednak načinu razrješavanja. Drugo, da li neposredno izabrani zamjenik gradonačelnika može imati isto ovlasti sa posredno izabranim zamjenikom gradonačelnika ili ne? Treće, ovdje je potpuno apsurdno napisano da se zamjenik gradonačelnika iz reda nacionalnih manjina bira iz redova Gradskog vijeća. Pa tako definirana odluka nama može inicirati dopunske izbore. Zato jer možemo doista imati samo jednog jedinog predstavnika u predstavničkom tijelu nacionalnih manjina. I nemamo više ga s kim popuniti. Ili možemo imati korekciju biračke volje zato jer jedan će postati zamjenik gradonačelnika a s neke druge liste će ući u to gradsko vijeće da bi bilo gradsko vijeće popunjeno. Ako idemo za tim onda nema potrebe da predstavnik nacionalnih manjina bude odnosno predstavničkog tijela da bi postao zamjenik gradonačelnika. Nego čak štoviše onaj tko je dobio mandat od građana da sjedi u gradskom i općinskom vijeću neka tamo sjedi. A netko drugi neka, neka upravlja sa gradom I u konačnici članak 24. jel', nemoguće je provesti konstituiranje predstavničkih tijela i, da gradonačelnici stupe na funkciju ukoliko prije nego što stupe na funkciju ne budu izmijenjeni statuti jedinica lokalne samouprave. Prema tome nikako ne može stajati da će ovaj zakon stupiti na snagu 17. svibnja a da će se u roku od 90 dana od stupanja na snagu ovog zakona uskladiti statuti jedinica lokalne samouprave s ovim zakonom. To je naprosto neprovedivo. Jer ako donesete akt koji je u suprotnosti sa Statutom Ured državne uprave će vam taj akt poništiti. Vi bi po tome mogli čak 3 mjeseca funkcionirati u … … /Upadica: Dobro./ … situaciji kada statuti nisu usklađeni. Dakle predlažemo doista da se ovaj Zakon povuče i imamo dovoljno vremena napraviti novi cjeloviti paket zakona o lokalnoj samoupravi. Hvala. Klub zastupnika HSP-a, poštovani zastupnik Pejo Trgovčević. Izvolite. Gospodine predsjedniče, državni tajniče, dame i gospodo, saborski zastupnici. Klub HSP-a drži da ovaj zakon nije dobro napravljen. Da je nedorečen i da će na terenu prouzročiti dosta problema. Što ne znači da Klub HSP-a ne podržava neposredni izbor gradonačelnika, načelnika i župana. Naime osnovna pitanja koja bi ovaj zakon trebao riješiti jesu uređenje odnosa između neposredno izabranog općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te definirati ovlasti općinskog načelnika, gradonačelnika odnosno župana i definirati i urediti postupke njihovoga razrješenja. Međutim, nije mi jasno oko posljedica koje će proistječi donošenjem ovoga zakona kao što predlagatelj tvrdi da će se postići veća legitimnost izbora općinskog načelnika, da će to pridonijeti većoj identifikaciji građana sa lokalnom vlašću. Mi to u HSP-u ne razumijemo. Bolji sustav će biti upravljanja, te veća stabilnost lokalne vlasti, odnosno lokalne i područne (regionalne) samouprave, te veći stupanj sigurnosti i kontinuiteta u radu izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave. Pazite molim vas, predlagatelj tvrdi da će se postići veća stabilnost, sigurnost i kontinuitet nakon silnih možebitnih peticija i referenduma mogućih nakon lokalnih izbora. Budući da je i zakonom propisan neposredan izbor nositelja izvršne vlasti u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave ukida se ovlast predstavničkog tijela, te se također ukida i gradska i općinska poglavarstva, pa se zapravo pitamo koja je zadaća predstavničkoga tijela. Dobro bi bilo ukinuti i njih. znamo zašto je to i nemoguće i zašto predlagatelj se ne usudi i to predložiti jer bi to zapravo bilo ukidanje, odnosno totalno ukidanje parlamentarizma. I ovaj prijedlog zakona ukidanjem, neposrednim izborom gradonačelnika, načelnika i župana, te ukidanjem izvršnih tijela, tj. poglavarstava i oduzimanjem ovlasti predstavničkog tijela zapravo i jest na neki način na neki način ukidanje parlamentarizma u lokalnoj samoupravi. Člankom 40b. utvrđeno je da će predstavničko tijelo raspisivati, odnosno raspisati referendum o pitanju razrješenja općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i njihovog zamjenika u slučaju kada isti ne obavlja svoje dužnosti u skladu sa zakonom. Potom kada krše ili ne izvršavaju odluke predstavničkog tijela, te kada svojim radom prouzroče jedinici lokalne, odnosno područne samouprave znatnu materijalnu štetu, pa je onda zakonom određeno do koje materijalne štete se ide, tj. jedan posto. Međutim, nejasno je tko tu štetu utvrđuje, kako se ona procjenjuje i na koji način, odnosno tko će biti ovlašten procijeniti tu materijalnu štetu koju bi prouzročili gradonačelnici, načelnici i župani. Člankom 40c. dana je mogućnost biračima upisanim u popis birača općine, odnosno grada ili županije da pokrenu pitanje razrješenja općinskog načelnika, gradonačelnika ili župana i njihovih zamjenika. Naime, člankom je propisano da najmanje 33% birača upisanih u popis birača općine, grada ili županije može predstavničkom tijelu predložiti održavanje referenduma o pitanju razrješenja. Naime, nije definirano kako i na koji način će zapravo 33% birača predložiti predstavničkom tijelu izglasavanje nepovjerenja načelniku i gradonačelniku, odnosno da li je to pred neki referendum ili je to zapravo peticija. Ovim zakonom je također predviđeno da općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan imaju jednog zamjenika koji se bira na neposrednim izborima sukladno zakonom. Dakle, zamjenik općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana bira se istovremeno na isti način i po istom postupku kao i općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan. To je u redu. Međutim, u jedinicama lokalne samouprave i regionalne samouprave gdje se postavlja drugi zamjenik načelnika, gradonačelnika, odnosno župana nije zapravo jasno tko predlaže drugoga zamjenika i na koji način se on razrješuje. Da li on se razrješuje kao i prvi zamjenik ili se razrješuje preko predstavničkoga tijela koje ga zapravo i postavlja, odnosno izabire. Ovim zakonom također je određeno da općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan raspolaže sa imovinom jedinice lokalne i regionalne samouprave, ali sa određenim ograničenjem. I kao što predlagatelj predlaže to bi bila sredstva otprilike koja ne prelaze nula pet posto iznosa prihoda ostvarenih u toj godini, pa se mi u HSP-u pitamo neposredno izabrani načelnik, gradonačelnik ili župan što može zapravo kapitalno napraviti u svom mandatu, odnosno u jednoj godini mandata. Nejasno je ovim zakonom tko predlaže proračun, tko donosi proračun i na koji način. Naime, znamo mi tko bi trebao predložiti i da bi trebao gradonačelnik, načelnik i župan predložiti proračun i tko bi ga trebao donijeti. Međutim, upozoravamo na mogućnost raznih i mnogih makinacija oko proračuna, jer već je dosad ovdje puno rečeno o tome pa ja ne bih dugo o tome govorio. No, postavlja se samo jedno pitanje – kako će biti donesen proračun ako ga predlaže predlaže gradonačelnik, načelnik ili župan, a taj isti u predstavničkom tijelu nema većinu. Utvrđeno je ovim zakonom da općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan kao i njihov zamjenik svoje dužnosti obavljaju profesionalno što se mi slažemo. Međutim, zakonom je predviđeno također da općinsko vijeće svojim aktima može odrediti da općinski načelnik i njegovi zamjenici svoje dužnosti mogu obavljati i volonterski. Mi u Klubu HSP-a nemamo ništa protiv volontiranja. Ali, sa jednim dodatkom da načelnik i gradonačelnik koji su neposredno izabrani na izborima na te dužnosti mogu obnašati te dužnosti volonterski, ali ne smiju biti biti zaposleni nigdje drugdje, odnosno ne smiju imati nigdje drugdje radni odnos. I zaključno u ime Kluba HSP-a mogu još jedan puta naglasiti da mi nemamo ništa protiv neposrednog biranja gradonačelnika, načelnika i župana i da je to jedna dobra inicijativa. Međutim, ne možemo podržati baš ovako predloženi zakon, jer od jedne dobre inicijative predlagatelj je zapravo predložio jedan po nama apsurdan prijedlog zakona koji je na terenu zapravo neprovediv, a možemo zaključiti zašto bi nešto bilo tako jednostavno kao što može i biti. Jer ovo je jako komplicirano i ovaj zakon klub HSP-a kao ovakav ne može podržati. Hvala lijepa. Hvala. Klub zastupnika HSS-a, poštovani zastupnik Zvonimir Sabati i Ivan Kolar.

i sada je i biti će zagovornik neposrednog izbora čelnika lokalne i područne, odnosno regionalne samouprave. Za nas je to jedan važan civilizacijski iskorak, ali za sve nas još uvijek i važan izazov. Jer bismo svi zajedno, bar se tako nadam, htjeli da donesemo što bolji zakon sa što manje nepoznanica, ali i sa što manjim brojem nedoumica i nedefiniranih situacija. Nas u HSS-u brine i činjenica da danas jedan veliki broj sadašnjih načelnika, gradonačelnika, dakle potencijalnih kandidata za iste dužnosti, po nadamo se novom zakonu, još uvijek nije dovoljno upućen u važne promjene i za izbore, ali i u procesu samog obnašanja vlasti, posebno, odnosno čelnika neposredno izabranog čelnika i predstavničkog tijela. Kako li će onda naravno prosječni birač razumjeti o kakvim se to bitnim promjenama radi? Pa budimo mi otvoreni i jasni, pa i do sada su se na lokalne izbore u pravilu birali ljudi, ne stranke. Znači prosječni birač već dulje vremena neposredno bira svog načelnika. I s obzirom da je i do sada on glasovao za osobu, za čovjeka za njega ovaj novi zakon i neće biti nekakav važan iskorak, odnosno nekakav novi model. Međutim osobe koje će obnašati vlast izvršno ili ako govorimo o predstavničkom more imati jasan zakon u kojem neće biti nejasnoća i dvojbi kao što ovaj Konačni prijedlog zakona daje nama zastupnicima. Osvrnimo se samo na neka od ključnih pitanja. Svakako da bi bilo pogodnije da danas govorimo s kojim će to sredstvima raspolagati općinski načelnik, gradonačelnik, pa na kraju krajeva i župan, odnosno mi o tom pitanju, pitanju financiranja lokalne samouprave nismo ozbiljnije do sada progovorili za vrijeme ovog mandata. Umjesto da paralelno raspravimo o financiranju odnosno fiskalnoj decentralizaciji lokalne samouprave ili područne, o tome kako da se općinama i gradovima osigura minimum 25% ukupnih poreznih prihoda umjesto da i danas govorimo o samostalnoj odluci Državnog zavoda za statistiku o podjeli Hrvatske na tri statističke regije kojom neće županijama sjeverozapadne Hrvatske donijeti godišnje od 20 do 25 milijuna eura s kojim bi se puno toga moglo napraviti. Mi se ovdje silom prilika moramo nadmudrivati tko će koga i na koji način smjenjivati, odnosno kontrolirati. Naravno važna su to pitanja, prevažna ako imamo financijski snažnu jedinicu lokalne, odnosno područne samouprave. Naravno govorimo o procesu i decentralizacije lokalne samouprave i o procesima regionalizacije. Ono što bih volio ovdje ukratko prezentirati je do su amandmani Kluba zastupnika Hrvatske seljačke stranke koji su podijeljeni vama na na klupe, a jednim dobrim dijelom odnose se na odnos čelnika lokalne, odnosno područne samouprave i predstavničkog tijela. Naime mi smo u našim amandmanima, ukupno su ovdje 3 pred vama, uglavnom se osvrnuli na ono što je bilo i do sada rečeno. Tako se spominje između ostalog i održana neprihvatljiva odredba u članku 8. u stavku 4. novog članka 40. gdje piše ako prestane mandat zamjeniku općinskog načelnika, gradonačelnika odnosno župana neće se raspisivati prijevremeni izbori. Moram reći da zamjenik načelnika, odnosno gradonačelnika ili župana ima velike obaveze, pa naravno i prava, posebno u odsutnosti čelnika lokalne odnosno područne samouprave. Ako zamjeniku prestane mandat po sili zakona već na samom početku mandata, postavlja se pitanje tko će mijenjati neposredno izabranog načelnika, gradonačelnika, župana. Mi nikako ne smijemo i ne možemo zanemariti takvu mogućnost koja bi u određenim vremenskim razdobljima sasvim blokirala rad općine, grada ili županije. Stoga se predlaže rješenje koje i mi ovdje nudimo da predstavničko tijelo može izabrati njihovog zamjenika i ili iz izvan redova predstavničkog tijela, potpuno svejedno, ali na prijedlog naravno načelnika, gradonačelnika ili župana. Ponavljam, to je na ovaj način kako je ovdje napisano u članku 8. sasvim neprihvatljivo. Nadalje, u istom članku, jer tu se očito i najviše toga dešava, a i najviše je bilo primjedbi do sada rečeno u sljedećem stavku, govori se upravo o tome kako će se većinom glasova razriješiti, ustvari donijeti odluka o raspisivanju referenduma, bez obzira mi to zvali referendum ili izjašnjavanje ili bilo kako. Mi smatramo da većinom glasova nije dobra odredba, nego predlažemo da to bude dvotrećinskom većinom glasova svih članova predstavničkog tijela. ova izmjena daje jači utjecaj predstavničkog tijela i znači same odluke o raspisivanju referenduma. Jer se dvotrećinska većina doista može tretirati kao opće raspoloženje, na kraju krajeva i birača. birača. Institut raspuštanja predstavničkog tijela vrlo se rijetko, tek u iznimnim situacijama koristi u razvijenim demokratskim društvima te se i po pitanju neuspjeha referenduma ne bi trebao koristiti, znate. Onda će se i vijećnici koji tamo sjede, ako i je nešto, ako ima dobrih razloga da se raspiše referendum, da se izglasa nepovjerenje načelniku ili gradonačelniku ili županu, uvijek malo bojati što ako ne uspijemo i mi ćemo biti raspušteni. Znači po nam bi trebalo ipak da se ostavi ova mogućnost da se ne raspušta predstavničko tijelo. Isto tako u tom također članku pitanje odaziva na referendum. Naravno sam odaziv već je bilo do sada rečeno što znači 33%, ja o tome ne bih govorio, ali ako se i na tom referendumu na zahtjev birača ne donese odluka o razrješenju načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i njihovih zamjenika to se podrazumijeva. Birači ne bi mogli pokrenuti inicijativu za održavanje referenduma prije isteka roka od 12 mjeseci od ranije održanog referenduma o istom pitanju. To je institut koji je svugdje na neki način i priznat i koristi se. Svakako reći ću i dvije-tri rečenice o samom proračunu. Naime proces donošenja proračuna je do sada bio zakonski koliko-toliko korektno korektno i dobro definiran i prihvaćen i među vijećnicima i članovima poglavarstva i načelnicima, gradonačelnicima, a na kraju krajeva i birači su to razumjeli. Međutim ovaj konačni prijedlog zakona o … /Ne razumije se./ … tko predlaže proračun nije definirano. Ako se ne donese tko će snositi posljedice, nije definirano. Po nama bi trebalo to vrlo precizno razraditi kao i na niz ovih pitanja o kojima sam do sada govorio pa molim kolegu Kolara da on nastavi dalje. Hvala lijepo.

kao čelnik lokalne uprave već sada u četvrtom mandatu moram reći da se nelagodno osjećam jer vrijeme je da prepustim funkciju novom čovjeku, međutim mislim da sviramo vi ste zapravo gajde, i zapravo da se ništa neće dogoditi. Naime ovo je privid jedan koji sada se stvara da mi prvi puta budemo išli na neposredne izbore, a ja sam recimo 64, 65, 67% dobival sam i kakvi su to bili izbori i postavljam se apsolutno većinom ili kolega Mršić ili da sada ne govorim. Nemojmo pretvarati te čelnike u nekakve velike ikone i da im dajemo neka velika prava. Mi sada Mi sada ovim zakonom zapravo pokušavamo manipulirati s ljudima koji idu u jednu neizvjesnost na ovaj način i zapravo ne znaju kaj ih čeka. Po vama da neposrednim izborom se postaje čelnik i da imaš ovlasti ili prava u ovom zakonu to ne piše. Dame i gospodo ovo je zapravo nedefiniran status čelnika lokalne samouprave i regionalne samouprave na ovaj način kak' je postavljeno. Naime dok između predstavničkoga tijela i izvršne vlasti ne postoji jedna zakonska do kraja izrečena obaveza onda je sve improvizacija. Ja vas uvjeravam da i ovo sada da mi taj zakon donesemo da se on počne primjenjivati u onom mjesecu kad su izbori, pa to je ludo. Mi smo do sada imali obavezu uskladiti svoje statute za mogućnost poglavarstva mijenjanja i vijeća kada smo konstituirali. Pa ovaj zakon isto mora to reći. Jer mi ne možemo ići na izbore da bi birali po starom zakonu i donosili statuta da bi novoga ustoličavali. Gdje je to rečeno? Koji to članak regulira i na koji način? Znači mi apsolutno, ja sam taj i klub HSS-a koji podržavam to, ali dajte molim vas uzmimo jedno vrijeme sada koliko treba i popravimo ovo sve kaj nije dobro. Ja nemrem shvatiti da ukidanjem poglavarstva, pazite ukidanjem poglavarstva imamo gradonačelnika koji nezna komu predlaže proračun i ko' mu ga usvaja i kak' ga troši. troši. U kojem članku je to rečeno i na koji način to definira? Pa to je osnovni akt zbog čega dolazi do krize vlasti, raspuštanja predstavničkoga tijela, novi izbori i sve skupa. Ako to negdje definirano i skrito, dajte nam to danas rečite za govornicom. Mi to prihvaćamo kao takvo, ali ja to ne vidim u ovoj izmjeni i dopuni zakona na koji način ga predlaže, kad predlaže. Pa u konačnici mi smo mjesnim odborima dali pravni status. danas po ovom ja ih morem raspuštati po novom sada. Pa čemu smo im davali to. Ajmo to definirati i reći da smo sami sebe preskočili ili da smo otišli predaleko, ajmo se vraćat natrag i oni su zapravo opet nitko i ništa. Gdje oni u proračunu sebe budu našli, zbog čega smo do sada imali neposredne, sad smo imali izbore za njih, morali smo to napraviti itd. Ovim zakonom više čelniku se ne sviđa mjesni odbor, jednostavno ga ukine jer ga mora ukinuti, daje mu se ovlast. Ja vas sada pitam zbog čega mi sada ljude koji bi se birali, koji bi imali potpuni legitimitet stavljamo u takvu situaciju da oni se ne znaju vladati i na koji način. Dajmo im prepisat. Pa ja podsjećam konačno gospodine državni tajniče, Zakon o lokalnim službenicima, pa nemamo ga do sada, mi improviziramo, mi ne znamo zapravo status tih naših djelatnika djelatnika koji ih imamo i na koji način da ih i primamo i sve skupa, primjenjujemo neke zakone adekvatno da se i sami tumačimo kak' znamo i moremo to. Ajmo više stvari definirati prije toga pa onda da je jasan status i sveskupa. naš prijedlog iz HSS-a, ovo ne mora sada biti konačni prijedlog zakona, ni izglasano. Uzmimo vremena, stanimo na loptu u ovoj raspravi koja sada predstoji i koja u konačnici svi smo u jednoj nedoumici, jer očito ako meni nije jasno, nama zastupnicima nije jasno, ovim na terenu itekak nije jasno. Dajte nam dobre argumente. Predlažete nove solucije i ništa se ne bude dogodilo još dva mjeseca, tri mjeseca da ne donesemo taj zakon u konačnici, on mora donesti ili ne mora sada, ali bi bilo dobro da su definirane te stvari decidirano ovlasti i prava i taj odnos predstavničkoga i izvršnoga tijela. Ja ne bih rada u ovom Saboru digel ruku da imamo formalno predstavničko tijelo, da imamo formalno neposredni izbor načelnika, gradonačelnika i župana i da na koncu to sve skupa nam padne u vodu jer nemre funkcionirati. Pa vas molim nek' se to ili treće čitanje ili nek' se odgodi o glasanju rasprava o amandmanima i nek' se popravi na način da to bude detaljno sve rečeno. Hvala lijepo. Hvala. U 10,53 isteklo je vrijeme za prijavu u raspravi u trajanju od 10 minuta po ovoj točci dnevnog reda. Klub zastupnika IDS-a, poštovani zastupnik Damir Kajin. Izvolite. cijenjeni državni tajniče, uvažena gospodo zastupnici. Suština ovog Zakona je znači način razrješenja o čemu su svi govorili prije mene načelnika, gradonačelnika, odnosno župana. Znači ovim se precizira način i razrješenje njihova izbora. Izbor je neposredan, to je u redu, međutim ovdje ima čitav niz zamjerki o kojima su zastupnici govorili, a ja ću o jednoj zamjerci druge prirode. Počnimo tako od ovoga članka 9., da ga citiram općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan ima zamjenika koji se bira na neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu, misli se na izbor manjinskih, zamjenika gradonačelnika, načelnika, župana iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka o jedinicama lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u kojima pripadnici nacionalnih manjina sudjeluju s više od 15% u ukupnom stanovništvu jedinice, odnosno u jedinicama lokalne, područne (regionalne) samouprave u kojima pripadnici nacionalnih manjina čine većinu stanovništva općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan ima dva zamjenika u jedinicama lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u kojima pripadnici nacionalnih manjina sudjeluju s više od 15% u ukupnom stanovništvu jedinice, odnosno itd. itd., da ne citiram sve. Znači zamjerka je na ovih 15%. Po toj logici ni u Županiji istarskoj koja je dvojezična županija zamjenik npr. župana ili gradonačelnika Pule ne bi mogao biti iz redova de facto talijanske zajednice. Zašto? Jer predstavnika talijanske manjine na tim prostorima nakon egzodusa itd. danas ne obitava više od 15%. Za nas je to nezamislivo, to je neprirodno, to je protivno habitusu tog prostora, kao da je u tih 15% netko kao da je u tih 15% netko zakon ili zakonske odredbe pisao upravo za Županiju istarsku. Osobno smatram da taj kriterij ne treba određivati ovim Zakonom, već taj problem treba regulirati prije svega statutima jedinice lokalne samouprave i ustavnim zakonima koji definiraju manjinsku problematiku. Tamo gdje shodno tom recimo Ustavnom zakonu, a Ustavni zakon spominje slobodu lokalne samouprave, odnosno tamo gdje postoje tzv. međunarodni ugovori ovaj Zakon ne može nametnuti pravila ponašanja već to treba prepustiti jasno lokalnoj samoupravi. Dogodit se može da npr. u jednoj Puli prvi puta nakon '45. godine zamjenik gradonačelnika Pule npr. ne bude iz redova talijanske zajednice ili obrnuto, a ja smatram da je to civilizacijski i demokratski jedan ozbiljan hendikep ukoliko bi se to dogodio. To bi zadiralo na neki način i u međunarodno pravo, znači u preuzete ove konvencije i o tome isto tako treba voditi računa. Ne može se dogoditi ne znam kao s ovim sudom u Rovinju koji je nota bene dvojezičan da netko predloži, a to će biti 3. točka današnjeg dnevnog reda, njegovo spajanje sa onim u Poreču. To sigurno nije ni prirodno, to je štetno, to je nepotrebno, to je na neki način provokativno, doslovce na razini političke provokacije. Da budem konkretan IDS je za neposredan izbor načelnika, gradonačelnika, župana bez obzira što barem ja osobno smatram da je najbolji izborni zakon kojega je Hrvatska imala kada je riječ o izboru za tijela lokalne samouprave onaj onaj kojega smo imali godine '93. kada se 50% vijećnika biralo sa liste, a 50% u izbornim jedinicama. Ja se na neki način i bojim prevelikih ovlasti pojedinaca, no građani sad hoće neposredni izbor, ako to želite, e onda ćete to i imati. sa postojećim izbornim sustavom dešava u malim izbornim jedinicama to je naprosto preraslo u apsurd, čisti proporcionalni sustav koji je utemeljen tamo 2001. godine naprosto pokazao se apsurdnim. Npr. pred osam dana imali smo izbore za općinsko vijeće Pojavilo se 10 lista. Na tih 10 lista bilo je istaknuto 6 do 7% građana čitave te općine. To je kao kada bi se u Zagrebu na tim listama pojavilo između 80 i 90 tisuća, 60 i 70 tisuća ljudi, recimo da ima milijon stanovnika. Sa njihovim obiteljima to je negdje oko 20 do 25% građana bilo je unaprijed opredijeljeno, unaprijed involvirano u te izbore. De facto se borite, a odaziv odaziv je bio negdje oko 67, 68% za 40% građana. E pa sada ako dobite 50% od ovih 40% glasova možete doći negdje do 20 i 6, 7, 8 posto, a vi sada pobijedite kada svi prelaze izborni prag prag po samom sustavu koji se predlaže. Utoliko ovaj Zakon o neposrednom izboru na neki način slijedi jednu logiku razmišljanja prostog građanina iako ja osobno smatram da je najbolji zakon bio onaj rekoh kojega smo imali '93. kada se 50% vijećnika biralo neposredno, 50% sa liste. Građani žele nešto drugo, moramo im to omogućiti. E da li će to stvoriti sad probleme? E hoće. Gdje? Gdje će to probleme stvoriti? Prije svega će stvoriti ovim malim sredinama koje broje do tisuću ili do 2 tisuće stanovnika, gdje 330, negdje možda 200, negdje 600 glasova de facto je dovoljno da možete pokrenuti opoziv načelnika te te općine, a to je relativno lako dobiti, a u Hrvatskoj s druge strane od tih 550 jedinica lokalne samouprave de facto imate dvije trećine koji nemaju više od 2 tisuće stanovnika. Tih 33% to ima vjerojatno logike u jednom Zagrebu, ima to logike u Rijeci, u Puli, u Splitu, u županijama, nije bitno, Primorsko-goranskoj, Istarskoj, ali da li taj postotak ima smisla u jednome Kršanu ili u još jednome manjemu Lanišću sa 390 stanovnika, u jednome Lupoglavu koji možda ima tisuću, u jednome Oprtlju sa 800 itd. Članak 40. ovog Zakona znači b, točka 6. doslovce glasi da odluku o razrješenju općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i njegovog zamjenika donijeta ako se na referendum o pitanju iz stavka 1. ovog članka odazvalo najmanje 33% birača upisanih u popis birača općine, grada, odnosno županije te ako se za razrješenje izjasnila većina birača koji su izašli na referendum. To znači da je 16,6% glasova de facto dostatno da bi se u takvoj jednoj formi nekoga smijenilo ili ili u tom istom članku stavak stavak koji, 2. ili ne, 8. zapravo, govori da ako na referendum ne bude donijeta odluka o razrješenju općinskog načelnika, gradonačelnika odnosno župana, njegova zamjenika na referendum se odazvalo najmanje 33% birača upisanih u popis birača općine, grada odnosno županije, Vlada Republike Hrvatske raspustit raspustit će predstavničko tijelo i imenovati povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti predstavničkog tijela. predstavničko tijelo će donijeti odluku o održavanju referenduma ako je prijedlog iz prethodnog stavka podržalo najmanje 33% birača upisanih u popis birača općine, grada odnosno županije. Mislim jasno ovako kako se predlaže, jasno je. Ali to je i krajnje delikatno da se naprosto ne delegitimira čitav zakonski prijedlog koji Utoliko možda bi ovdje taksativno trebalo navesti slučajeve u kojima je moguće uopće ići na referendum. oblik neposredne demokracije, s time se svi slažemo. Ali u ovim malim jedinicama može se lako pretvoriti i u oblik manipulacije. I utoliko za referendum jasno valja biti ali pravila moraju biti jasna i nedvosmislena. Članak 13. odlučuje znači o stjecanju i otuđivanju pokretnih, nepokretnih te imovine jedinica lokalne samouprave odnosno područne (regionalne) samouprave čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka u ostvarenoj godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuju o stjecanju i otuđivanju pokretnina, nekretnina a najviše do milijun kuna. To se odnosi na načelnika, gradonačelnika, župana. S druge S druge strane, apostrofira ulogu skupštine i vijeća. To ne znači da će načelnici biti Cezari. To znači da će biti zapravo blokirani u radu pa i previše kontrolirani. A lokalna samouprava će upravo zbog takvih odredbi možda biti blokirani. Načelnik, župan moraju imati i kakvu takvu slobodu tog postupanja. Ova norma stvorit će ogromne probleme. Ali onaj, Ali onaj, govori da će se u tijelima kalkulirati sve u 16. Vijeće će dobiti još veću ulogu nego dosada na neki način, iako to na prvi pogled možda ne izgleda tako. Sve u svemu Zakon o neposrednom izboru načelnika, gradonačelnika, župana sigurno je potreban. Ovaj zakon je jasno loš. On ako isključuje participaciju manjina, on je i krajnje opasan. Na državnoj razini s druge strane borili smo se tamo 2000. da predsjednički sustav zamijenimo parlamentarnim, a na lokalnim doslovce na neki način uvodimo jedan papistički ustroj. To nije u redu. Ali ako narod to traži, neka mu, biti će mu. ja opet da budem iskren držim da šta god se predloži biti će bolje od ovog čisto proporcionalnog sustava uvedenog 2001. koji se i dan danas primjenjuje. Ovaj model lokalne samouprave danas je loš. On nije obećavajući. Taj sustav treba promijeniti. Ali, još jedanput ću reći, upravo zbog tih atributa glede manjinske zastupljenosti, šta god mislio o tome gospodin Kovačević, zakon je i opasan. Koliko će neposredan izbor načelnika biti dobar model ostaje da se vidi. Mi ga podržavamo. Ali, razmislimo i o modelu 50%, 50. Suština je jasno ne u izboru nekog načelnika, gradonačelnika, župana ili njihovom razrješenju kada je riječ o lokalnoj samoupravi, već o decentralizaciji. Bez toga nema razvoja ni Hrvatske. Bez toga imate samo jednu apsolutnu kontrolu lokalne samouprave iz jednoga centra, bez decentralizacije mi imamo metropolizaciju, bez decentralizacije imamo zaostajanje svih drugih krajeva osim Zagreba. Danas sam došao u Zagreb, od Rijeke do Zagreba nisam pretekao 40 kamiona. To je problem Hrvatske par exellence. Ne razvijamo se, a onda jasno zaostajemo. A dobar krivac tome je upravo ta centralizacija čiji su temelji postavljeni u ratno doba, ali nažalost ovaj ustroj nekome odgovara i u mirnodopsko doba. I tu se zapravo ništa ne dešava, ništa ne mijenja, bez obzira koja vlast bila bila u poziciji vlasti. Kada se s druge strane Hrvatska najbrže razvijala? Najbrže se razvijala po Ustavu iz '74., kada je zemlja bila najdecentraliziranija, kada su općine birale ne samo šefa policije, katastra, financija nego čak i suca što nije bilo dobro, možda je bolje od ovoga što imamo sada. I kada su raspolagale i sa 60% fiskalnog prihoda koji se ostvarivao na njihovim prostorima. Zato iza svega onoga što su govorili moji prethodnici, vis a vis ovoga članka 9., ove manjinske komponente jasno je po meni jedan civilizacijski nazadak i kompromitira jednu u načelu konsenzusom prihvaćenu inicijativu ili namjeru da se načelnike, gradonačelnike, župane bira neposredno. Zakon nažalost ništa ne govori o decentralizaciji i on je krajnje neprecizan, jednom riječju to dovodi ili dovest će tek do ogromnih problema. I najkorektnije bi bilo da zakon ide u treće, četvrto, peto ili kao što netko dobacuje šesto čitanje. Jednom riječju treba zaustaviti već sada predlagače ovog zakona. Hvala. Ispravak netočnog navoda poštovana zastupnica Zdenka Babić Petričević. **Babić-Petričević, Zdenka (HDZ)** Gospodine predsjedniče, kolega Kajin! U povijesti hrvatskoga naroda nije izvršen egzodus pripadnika nacionalnih manjina pa niti talijanske nacionalne manjine koji danas nema 15%, a 50 godina jugoslavenske države vršio se egzodus hrvatskog naroda iz vlastite države, pa to je i potvrđeno i na Bleiburgu prije 4 dana. I prestanite govoriti neistine jer ste vi zastupnik i morate biti po Ustavu odgovorni za ono što vi iznosite neistine u Hrvatskome saboru o povijesti hrvatskog naroda od prošlosti, sadašnjosti pa i u budućnosti. Vladimir (HDZ)** Za Klub zastupnika HSLS-a poštovana zastupnica, potpredsjednica Doma Đurđa Adlešić. Izvolite! Hvala lijepo gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Mi smo u klubu HSLS-a ovaj zakon pažljivo razmotrili. Naime, svi članovi našeg kluba su i praktičari. Ili obnašamo dužnosti u lokalnoj samoupravi ili smo taj posao već radili. Iako je HSLS stranka koja podupire rad Vlade, moram vam reći da ovaj zakon ne možemo poduprijeti. To prije svega kao praktičari, kao zastupnici koji su uvidjeli brojne nedostatke ovog zakona. Hvala kolege na potpori. koji se sa ovim zakonom svakodnevno susreću u primjeni, dakle bez obzira na političke boje, na naše razlike svi smo izgleda uočili iste nedostatke pa stoga pozivam da se predlagatelji doista zamisle nad našim argumentima i da prihvate da se o ovom zakonu ne raspravi kao konačnoj verziji jer on je doista neprovediv, izazvao bi prilično zbrke u obnašanje ovog odgovornog posla. I ja mislim da rješenje možemo pronaći u trećem čitanju. Iako on pokušava riješiti neke stvari na kvalitetan način, to je podjela ovlasti između neposrednog vršitelja izvršne vlasti i predstavničkog tijela, odnosa između neposredno izabranih općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i njihovih zamjenika, definiraju se nositelji ovlasti i postupci razrješenja. Ono što može biti dobro to je pravo članova predstavničkog tijela da općinskom načelniku, gradonačelniku odnosno županu postavljaju pitanja o radu i traže podnošenje posebnih izvješća što moram iskreno reći i do sada nije bilo nešto što se nije moglo napraviti. Dakle, nije to neka velika novina ali je u redu da se ovaj puta uređuje zakonom i gradonačelnici, načelnici i župana zapravo na svim tim sjednicama podnose kontinuirana izvješća samo ovisi o temama i o točkama. Ali ovaj puta propisivanje obveze podnošenja izvješća za polugodišnje razdoblje nije loše iako kažem nije neka velika novina. Ja ću skrenuti pažnju na ovaj dio na koji smo upozorili već svi pa ću zbog toga što svi govorimo jednako bez obzira vlast ili opozicija reći da je referendum o razrješenju doista prije svega upitna njegova usklađenost sa već postojećim Zakonom o referendumu. A treba postaviti i pitanje tko je taj tko zapravo donosi ovakve procjene. Ja ću vas moliti gospodine predsjedniče da mi omogućite raspravu. Naime, tko će odrediti s obzirom da je za rad lokalnih tijela nadležan Središnji državni ured za upravu. Postavlja se pitanje tko će onda odlučivati da li je načelnik, gradonačelnik odnosno župan radio nezakonito jer tu se doista otvara prostor za izravno uplitanje odnosno zadiranje centralne vlasti u pravno zajamčenu lokalnu samoupravu. To pitanje dakle treba precizirati i bojim se da su tu uvijek moguće i neke političke igre kao što su do sada bile različite trgovine. Ovaj puta je moguće da se učini korak više na štetu ne samo lokalne vlasti nego i građana koji je plaćaju. Što se tiče prouzročavanja materijalne štete doista treba odrediti tko je mjerodavan da utvrdi je li učinjena. Ovdje se može prepoznati da je određeno koliko šteta iznosi, međutim tko će odrediti što je to šteta, koji su to dodatni kriteriji. Nikako se ne može dopustiti da ovo ostane nejasno. Hoće li o šteti odlučivati Državna revizija što bi možda bilo logično, samo predstavničko tijelo, Ministarstvo financija ili najlošija varijanta Središnji državni ured za upravu. Dakle, bez tog potpuno jasnog odgovora ja ne vidim koja je zapravo svrha ovog prijedloga. Jedna od mogućih sugestija kad je već određena šteta a nedostaju dodatni kriteriji možda bi se doista moglo odrediti da je to nepostupanje u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi. To već može biti razlog za pokretanje opoziva, nepoštivanje Zakona o javnoj nabavi jer to je onda prilično jasno da je vrlo vjerojatno nastala šteta. Inače držimo da su moguća rješenja u ovim nedoumicama kojima je čitav zakon otvoren zapravo vrlo dobro sročena u udruzi gradova gdje se govori o raspisivanju referenduma o razrješenju lokalnih čelnika dvotrećinskom većinom članova predstavničkih tijela kako bi se spriječila destabilizacija lokalne vlasti ili namjernog izazivanja takve nestabilnosti. Možete biti sigurni, usudim se to govoriti u ime bez obzira na različite stranke svih nas koji govorimo. Nema tu nekog osobnog straha ali mi kao praktičari doista znamo što to znači izazivanje krize svaki čas, koliko to zapravo košta. Referendum košta, referendum zadržava gradove, općine pa i županije u razvoju od nekoliko mjeseci. Pa ako uzmete u obzir da se u četiri godine mandata događaju parlamentarni izbori pa imate pripreme, zatim sastavljanje vlasti, pa kad uzmete to isto i za lokalne doći ćete do izračuna da se zapravo gubi gotovo pola mandata a to je za svaku vlast, za svaki razvoj preskupo. Ja bih jedino još molila doista objašnjenje gospodina Palarića da li je ovaj zakon u skladu sa Zakonom o referendumu. Mislim da to pitanje moramo razjasniti jer se ovdje izgleda radi o nekakvoj novoj vrsti referenduma. Moguće je, doista vjerujem s obzirom da smo svi raspravljali slično bez obzira na naše razlike da se u trećem čitanju koje predlažem jer kažem mi ga u HSLS-u u ovom obliku ne možemo poduprijeti postigne i politički konsenzus su tu doista pitanja koja vrijede bez obzira iz koje političke stranke dolaze i da se kod takvih rasprava zapravo rasprave i druge teme koje su otvarane a to je podjela Hrvatske na na regija i financijska decentralizacija. Jer ispada da smo se mi sa i ovim zakonom više bavili o tome kako fotelje steći ili ih se razriješiti umjesto da smo određivali kako će oni koji su neposredno izabrani moći odlučivati o o onom za što su ih konkretno zadužili građani. Mislim da je to potpuno krivo. I evo žao mi je mi ovaj zakon ne možemo poduprijeti. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Za Klub zastupnika PGS-a, SBHS-a, MDS-a poštovani zastupnik Željko Pavlic. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani predstavnici ureda, poštovane dame i gospodo. Evo dopustite da se ja isto u ime kluba PGS-a, SBHS-a i MDS-a osvrnem na donošenje ovog zakona. Naš klub neće podržati ovaj zakon iz istih ili sličnih dakle razloga koje su naveli prethodnici dakle koji su raspravljali o ovom zakonu. Dakle, mi mislimo da on na pravi način ne rješava postavljena pitanja, ta pitanja su itekako osjetljiva. S jedne strane dakle želimo ostvariti uvjete da neposredno izaberemo naše načelnike, gradonačelnike i župane, tu postavljamo određena pitanja kao i ostali. A s druge strane dakle želimo da ti načelnici, gradonačelnici i župani budu s jedne strane dakle i snažni, nezavisni ali s druge strane ipak da imaju određenu kontrolu nad svojim radom. Upravo i u tom dijelu dakle kontroliranja načelnika, župana i gradonačelnika mislim da ovaj zakon nije dovoljno razrađen. Ono na što bi također htjeli upozoriti je da ovaj zakon mora osigurati i stabilnost obnašanja vlasti u našim općinama, gradovima i županijama. Što to znači stabilnost? To znači da te vlasti budu stabilne, tj. da većina od njih ili velika većina od njih dakle ima istu vlast od početka do kraja mandata, tj. da tu vlast obnašaju oni koji su na izborima dobili najviše glasova, tj. dobili su povjerenje birača. Nažalost, sada to nije slučaj. Često puta i prečesto dakle dešava se da se vlasti preko noći mijenjaju, dakle da se slažu različite kombinacije, često puta oni koji su na izborima dobili manje ili najmanje glasova obnašaju vlast vlast u nekoj općini, županiji ili gradu. Mislimo da to moramo promijeniti. Dakle da budući zakon mora biti garant a ne da bude generator novih mogućih nestabilnosti u našim općinama, gradovima, županijama. A mi se bojimo dakle da ovaj zakon ne odgovara na izazove na pravi način, nego da će upravo suprotno postati izvor daljnjih nestabilnosti. Prilikom rasprave u prvom čitanju ovog zakona, dakle upozorio sam na jedan od rezultata ovakve političke nestabilnosti, dakle turbulencije u našim općinama, gradovima i županijama i pad povjerenja javnosti u hrvatske političke stranke, u političare dakle. I onda sam isto tako naveo podatke iz jedne ankete koja je bila obavljena nekoliko mjeseci nakon lokalnih izbora 2005. godine. Ta anketa je govorila o procjeni povjerenja, procjena povjerenja u državne institucije u Republici Hrvatskoj. I tako da su na skali od 1 do 7 političke stranke bile na zadnjem mjestu. Njihova dakle je procjena povjerenja pala na samo broj 2, ocjenu 2. Prije 4 godine je to bila 2,1. Dakle mi svi skupa se moramo dakle potruditi da i ovim zakonom vratimo povjerenje građana. Što bi ovaj zakon trebao dakle promijeniti ili osigurati. Najvažnije pitanje dakle koje bi trebao riješiti i definirati ovaj zakon je odnos izvršne i zakonodavne vlasti, odnosno podjela nadležnosti sa vijećem, tj. skupštinom. To mislimo da nije napravljeno na pravi način. Također treba upozoriti da neposredan izbor čelnika, načelnika, dakle župana, gradonačelnika ne znači istovremeno i neograničene ovlasti tih funkcionera dakle, te je potrebno osigurati kontrolne mehanizme, pravile opoziva i raspisivanja novih izbora. Tu itekako dakle treba biti oprezan. Već je ovdje s pravom upozoreno dakle da je pitanje opoziva možda najbitnije pitanje koje se ovdje otvara, koje se rješava. Po nama dakle ono nije dobro riješeno jer je funkcija gradonačelnika, načelnika i župana premalo, s jedne strane dakle premalo zaštićena. Naime, neke zemlje dopuštaju izbore temeljem opoziva kako bi se smijenio neposredno izabrani nositelj izvršne vlasti. Dakle naše je opredjeljenje da u naš zakon unesemo tu odredbu o mogućem opozivu. Neke druge zemlje nemaju uopće dakle odredbe o izborima temeljem opoziva. Pa neposredni izabrani nositelj izvršne vlasti ostaje na dužnosti do isteka mandata ili do prijevremenog prestanka mandata prema zakonu, npr. smrću ili kazne zatvora itd. U zemljama u kojima nema odredbe za izbor temeljem opoziva to se obično opravdava time što mogućnost opoziva može stvoriti političku nestabilnost, ometati razvoj i provedbu politike i rezultirati kratkoročnim, umjesto dugoročnim planiranjem. opredijelili dakle za načelno za mogućnost uvođenja instituta opoziva gradonačelnika, barem dakle u nekim okolnostima kako bi građani, gradonačelnik bio opoziv, tj. kako bi on bio kontroliran od strane predstavničkog tijela. Dakle ukoliko postoji takvo opredjeljenje za opoziv tada se odredba opoziva mora pažljivo pripremiti kako bi se poštivala i načela izbornog sustava koje je gradonačelnika postavio na dužnost. To je dakle osnovni, pravni osnovni, dakle ustavni princip na način ili pod sličnim ili istim uvjetima koje je gradonačelnik izabran, on može biti smijenjen. Tako ustavni, dakle pravni stručnjaci predlažu da se to može odvijati u nekoliko točaka. Prvo, osnove za opoziv moraju se jasno odrediti u zakonu. Drugo, takav postupak može se pokrenuti samo peticijom registriranih birača, birača dakle samo onih koji su tog načelnika ili župana izabrali i to podržanim potpisima najmanje 30,33 registriranih birača. Treće, razlozi za opoziv moraju se jasno navesti u poziciji. Četvrto, Ustavni sud mora razmotriti peticije, izdati rješenje u kojem se određuje jesu li argumenti iznijeti u peticiji točno, te ako jesu jesu li pravna osnova za opoziv. I peto, da bi opoziv uspio broj birača za opoziv treba biti veći od 50% broja registriranih birača odnosno izbornoj jedinici. Dakle tu je analogija sa izbornim sustavom. Znamo da se gradonačelnici, načelnici i župani trebali bi se dakle birati u dva kruga, dakle pobjednik je koji u prvom ili drugom krugu dobije dakle apsolutnu većinu. Isti princip bi se trebao primjenjivati po našem mišljenju i na opozivu. Prema tome, dakle ovo je jedan bi se moglo reći krajnji oblik davanja opoziva gradonačelniku. Ova Vlada predlaže dakle da se u taj proces opoziva uključi i predstavničko tijelo. Po nama bilo bi dobro da se u taj opoziv uključi predstavničko tijelo, ali sa drugačijim ovlasti. Vlada predlaže dakle da inicijativu može predložiti 1/3 vijećnika, a odluku dakle o raspisivanju referenduma da može podnijeti obična većina. Da bi se s jedne strane po našem mišljenju zaštitila i zaštitio dignitet kako načelnika tako i vijeća naš je prijedlog da se ovo primjeni na takav način da predstavničko tijelo sa apsolutnom većinom može pokrenuti inicijativu, tj. da se odluka pokreće sa 2/3. Mislim da bi to bilo dobro i da bi to bilo jedno od mogućih rješenja. Isto tako mislim da sam referendum, da se njegove temeljne postavke moraju temeljiti dakle na Zakonu o referendumu koji isto tako govori, evo citirat ću, u članku 6.: "Na lokalnom referendumu odlučuje se većinom birača koji su glasovali uz uvjet da je referendumu pristupila većina od ukupnog broja birača upisanih u popis birača jedinica lokalne samouprave…", šta to znači, 50+1, "… odnosno jedinice uprave i samouprave u kojoj je raspisan referendum.". Dakle mogli bismo reći isti broj birača koji je nekog načelnika izabrao može ga i razriješiti. Mislim da je to isto bi trebalo biti uvršteno u ovaj zakon. dakle problem to je pitanje odnosa između izvršne i zakonodavne vlasti. Naime neposredni izbor gradonačelnika od strane birača može predstavljati temeljnu promjenu vlasti u državnoj i lokalnoj razini. On uzrokuje razdvajanje vlasti između neposredno izabranog nositelja izvršne vlasti i zakonodavne vlasti ili predstavničkog tijela pri čemu su izvršne vlasti prethodno podlijegale kontroli zakonodavne vlasti zbog ovlasti imenovanja gradonačelnika i članova lokalnog poglavarstva. vlasti, da su sve vlasti ranije podlijegale nekom obliku kontrole od strane predstavničkog tijela sad je također od kritične važnosti imati jasne zakonske odredbe kojima se definiraju uloge i odnosi različitih institucija lokalne lokalne samouprave. Naime nažalost ovim zakonom nije po nama to ostvareno. Evo čuli smo u raspravi da je, da se postavlja pitanje tko, pod kojim uvjetima i kako može donijeti državni proračun? Dakle osnovnu stvar zapravo s čim se svaka općina ili grad ili županija bave. Mislimo da to treba svakako definirati kako bi se izbjegle buduće napetosti između izvršne i lokalne vlasti. Ono na što bi htjeli još upozoriti također mislimo da je tu zakon nedefiniran. Naime u članku 13. se zapravo i u ostalim člancima ovog zakona se ovlasti Poglavarstva prenose na općinskog načelnika, gradonačelnika odnosno župana. Samo da podsjetim koje su ovlasti Poglavarstva. Znači Poglavarstvo: Priprema prijedloge općih akata, izvršava i osigurava izvršavanje općih akata, usmjerava djelovanje upravnih tijela, upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama. To je sad ograničeno. Obavlja i druge poslove utvrđene statutom. Poglavarstva nema. Znači imamo sad načelnika, gradonačelnika i župana. Dakle imamo načelnika i njegove upravne odjele i njegove pročelnike. Dakle to je garnitura koja će voditi općinu, grad ili županiju. Ali po iskustvima koje i danas imamo u praksi da mnogi načelnici, gradonačelnici pogotovo pa i župani biraju biraju sebi savjetnike, je li tako? To su zapravo parafunkcije ili paratijela. Postoji opasnost da ukoliko to nije … /Govornik se ne razumije./ … tijelo ili takva funkcija uključena u ovom zakonu da će toga biti na terenu jako, jako puno. I da će to itekako poskupiti rad naše lokalne zajednice. Dakle i danas u gradovima uz to što postoji načelnik, što postoje članovi poglavarstva zadužene za određene resore, uz to što postoje i određeni pročelnici opet imamo zaposlenih i određeni broj savjetnika. Ljude sa nejasnim funkcijama ali sa vrlo jasnim prihodima i plaćama na općinskom, gradskom ili županijskom proračunu. Mislim da bi to trebalo definirati. Da bi trebalo razmisliti da poglavarstvo ostane kao institucija. Da poglavari ostanu kao dakle kao tijela koja će obavljati svoju funkciju. Da imaju svoje određene resore isto tako kao što, kao što je bio slučaj do sada da njihov broj bude ograničen veličinom određene određene općine. Dakle to bismo definirali do kraja i spriječili bismo mogućnost dakle da se, da se u sustavu pojavljuju različita paratijela ili različite parafunkcije. Evo to su dakle neke te osnovne primjedbe. I samo za kraj dakle slažem se s onima da je to samo jedan mali dio u funkcioniranju lokalne i samouprave. I samo da podsjetim prema ovom istom zakonu koja je funkcija jedinica lokalne samouprave? Dakle s upozorenjem da danas naša općina, gradovi i županije nemaju novaca da bi te funkcije i obavljale. jedinice lokalne samouprave u svom samoupravnom djelokrugu obavljaju poslove od lokalnog značaja i tako dalje, a to su: uređenje naselja i stanovanja, prostorno i urbanističko planiranje, komunalne djelatnosti, briga o djeci, socijalna skrb, primarna zdravstvena zaštita, odgoj i osnovno obrazovanje. Kulturu, tjelesnu kulturu i sport, zaštitu potrošača, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarnu civilnu zaštitu. Županija plus toga znači vodi poslove vezane uz školstvo, zdravstvo, prostorno, urbanističko planiranje, gospodarski razvoj, promet i prometnu infrastrukturu, planiranje i razvoj mreže obrazovnih, zdravstvenih i socijalnih kulturnih ustanova. Za sve ove funkcije dakle danas naše općine, gradovi i županije nemaju dovoljno financijskih sredstava. I pitanje je dakle koja je budućnost lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj dakle da se to promijeni po onim standardima po kojima oni funkcioniraju i u Europi. Hvala lijepa. Hvala. Ispravak netočnog navoda poštovani zastupnik Pero KOvačević. **Kovačević, Pero (HSP)** Poštovani gospodine predsjedniče ispravljam samo jedan netočan navod iako je kolega u pravu da je velika greška što se ukidaju poglavarstva jer ta činjenica što će neposredno izabrani gradonačelnik moći imenovati savjetnika ne znači mu ništa. Jer on fakat dolazi kao neposredno izabran. Nema svoga tima i kako će onda funkcionirati a pod uvjetom još gorim recimo da je i predstavničko tijelo da isto nema većinu. Prema tome onda mu je odmah bolje dati ostavku jer neće moći ništa napraviti. Klub SDSS-a poštovani zastupnik Ratko Gajica. Izvolite. Gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Ja ću na tragu onih rasprava koje smo i u Klubu i u tijelima pa i u ovom, ovoj sali razgovarali kad smo razgovarali o sadržaju zakona na početku, ovdje sada iznijeti stav našeg kluba o dvije stvari. pitanje, ovo pitanje odredbi koje govore o sučeljavanju stavova neposredno izabranih gradonačelnika, načelnika i tako dalje. I neposredno izabranih članova predstavničkog tijela. Radi se naprosto o ljudima i funkcijama koje su, koje su dobili gledano po kriteriju izbora na jednak način i jednakom snagom. I naravno tu se radi o o onom pitanju kad se zbog različitih stavova i zbog različitih sukoba, sučeljavanja proizvede blokada u radu, u radu tijela u toj jedinici. Ranije smo imali dvojbu. Mogu reći da je ta dilema ostala i sada na način dakle ili izrečeno da li ovaj prijedlog bi do takve razrješenje problema, ako bi do takve blokade došlo. Naš je stav u tome moglo bi se reći slijedeći. Ovo što je dato u zakonu naravno na precizan način ne garantira odredbe da bi ili ne garantira mehanizam propozicije kako bi se ta blokada razriješila. Ali moram odmah reći da i kad bi sam i kad bi netko drugi napravio drugu verziju nisam uvjeren da postoji netko ili neka situacija ili neki momenat kad možete sve to tako dobro razriješiti da onda potpuno znamo kako ćemo blokadu razriješiti. Ili da imamo odredbe koje su u tom pogledu tako precizne da dvojbi nema. I upravo zato što nisam uvjeren da se to može razriješiti na tako precizan način nama je ovo rješenje koje je dato u zakonu prihvatljivo. Druga stvar koja u okviru toga može biti rečena. Ponešto od toga s obzirom na političke konstelacije koje mi na terenu imamo i koje će se i u nastavku zadržavati i mijenjati u razno raznim vremenima mijenjati zbog razno raznih odnosa vrlo često, onda će vjerojatno praksa po kojoj taj zakon bude pokazao svoju djelotvornost, svoju efikasnost, pa i na neki način logično svojih rješenja ukazati kako stvar treba popraviti. Zato ove dileme o kojima sam ja počeo ja sam svjestan da treba ostaviti nešto vremenu nadajući se da ovo što je u ovim odredbama i u ovom zakonu ponuđeno kao rješenje hoće biti dobar mehanizam provođenja u praksi. Vidjet ćemo kako će to biti. Druga stvar o kojoj se ovdje moram izjasniti to je ovo pitanje drugog zamjenika načelnika ili gradonačelnika na podlozi prava koji proizlazi iz Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. To je ova odredba, Tu imate samo da kratko podsjetim. Tu imate rješenje da se, da manjine 15% itd. odnosno većinski narod u istoj konstelaciji ima pravo na drugog zamjenika. To je dobro rješenje. Imate dalje odredbu u kojoj piše da se takav zamjenik bira izlučivanjem iz predstavničkog tijela. To fakat znači i nekakvom vrstom imenovanja. On se dakle prema ovom prijedlogu ne bira neposredno. Mislim da to nije dobro. U raspravama koje smo imali na odboru i još sam negdje čuo nama je po prilici rečeno kao objašnjenje. Znate, to je riješeno u nekom drugom zakonu pa sad ne možemo tu praviti nekakve kombinatorike. Ali ja vas podsjećam da ovaj prijedlog ovdje govori o tome da se bira drugi zamjenik, govori o tome po kom kriteriju. Dakle, nakon kojih ispunjenih propozicija i govori o tome da takav zamjenik ima isti status i iste nadležnosti kao onaj koji je izabran neposrednim izborima. Ako imate načelno govoreći ako imate takvu odredbu ili takva rješenja u ovom zakonu, onda ne vidim razloga zašto na istom ovom mjestu ne bi upisali da se drugi zamjenik bira neposrednim izborima kao i ovi drugi. Nije mi jasno objašnjenje da to kao ne bi spadalo u materiju ovog zakona. Ohrabruje me što, a u raspravi sam to zapazio uključujući čak i odbor, stav Odbora za Ustav i Poslovnik, ohrabruje me dakle stav da se veliki broj ovdje i klubova, pa i odbori zalažu za to da ovaj drugi zamjenik bude biran također neposrednim izborima. Nadam se zapravo da smo time to raščistili i nadam se da će to proći. Dali smo u pogledu tog amandman. ja bih volio da taj amandman naš bude samo inicijativa koju će predlagatelj prihvatiti i kao svoju ideju i kao svoje rješenje. To je komentar o ove dvije stvari koje sam imao potrebu i volju reći na ovom mjestu. Neka druga pitanja koja se u ovom zakonu reguliraju mogla bi se nekom preciznijom analizom također komentirati sučeljavajući za i protiv argumente. Ali ja ću od toga odustati zbog ovog što sam malo prije rekao. Ponešto od toga mora biti provjereno u praksi. Vidjet ćemo kako će to biti. Što se tiče našeg opredjeljenja oko toga da ovo podržimo, jer mislim da ćemo to uraditi u okviru onog da se nadam da će ova ideja o neposrednom izboru drugog zamjenika biti prihvaćena bez problema. Zahvaljujem. Hvala. Klub zastupnika nacionalnih manjina poštovani zastupnik Furio Radin. Izvolite.

Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Klub nacionalnih manjina ima slijedeće stavove o Končanom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj, odnosno regionalnoj samoupravi. Postoji naravno više načina da se stvori kaos u jednoj zemlji i nedvosmisleno je da omogućiti izbor načelnika, gradonačelnika i župana bez zaštitnih mehanizama koji omogućuju funkcionalni odnos između poglavarstva i vijeća sa gradonačelnikom na primjer ili županom koji mora koegzistirati čak i četiri godine sa oporbenim vijećem i u nekim slučajevima i sa gradonačelnikom koji ne može kontrolirati niti svoje poglavarstvo i koji ne može niti imati utjecaj na njega i sa iznimno kompliciranim mehanizmom opoziva sigurno je da će takav sustav proizvesti u Hrvatskoj zapravo velike nevolje ako će se uspostaviti. Naravno nije sve tako crno kao što izgleda na prvi pogled i budući da takav zakon ako ga dobro analizirate nije u interesu nikomu, niti oporbi, a ja bih rekao da je najmanje u interesu stranci na vlasti HDZ-u. Vjerujem da je to jedan tranzicijski da ga tako zovemo, zakon, zapravo jedan od mnogih zakona izbornih koji su prošli kroz ovaj Sabor a svi dobro znaju da je samo onaj zadnji zakon koji dolazi prije izbora onaj pravi koji će se primijeniti na pravim izborima, koji će se konkretizirati i koji će se implementirati. Ne bih se oprostite jednu takvu zagradu, ne bih se čudio da je ovaj zakon toliko kompliciran i toliko neprimjenjiv upravo zato što ga nitko ne želi primijeniti. Prisjetite se samo malo kako je došlo do tog koncepta izravnog. Kajin je govorio prije o tome narod da to želi, bila jedna kampanja u novinama, svi smo se tome priključili, svi mi želimo da se bira gradonačelnik izravno, ali međutim ne vidim svi to, svi mi želimo, sada ja sebe stavljam u ulogu običnog birača i kažem, običnog građanina i kažem želimo jer to bi bio sigurno jedan pravedniji način biranja, ali međutim on mora imati mehanizme koji omogućuju funkcioniranje. Ako ne omogućuju funkcioniranje to će se okrenuti praktički okrenut će sam protiv sebe i ne vjerujem da to ne vide predlagači. Zato mislim da je to jedan i mi u klubu Nacionalnih manjina mislimo da je to jedan to jedan tranzicijski zakon, jedan zakon koji nije konačan i vidjet ćemo mi u ovome Saboru još zakone koji će još barem jedan zakon prije izbora koji će regulirati i koji će regulirati ja se nadam na jedan sustavniji, na jedan bolji način izbora gradonačelnika i župana jer i ovako zapravo biti će nemoguće, funkcionirati na lokalnom nivou. Vidite međutim mi naravno moramo se ponašati kao da je to onaj zakon koji će doći na samim izborima iako ne vjerujemo, pa zato kao klub Nacionalnih manjina imamo određene dvojbe. Ovdje je već rečeno o tome nešto, ali ja ću dodatno analizirati taj problem koji bi mogao zakomplicirati, koji bi mogao vršiti zapravo jednu diskriminaciju nacionalnih manjina. U ovom konačnom prijedlogu zakona propisuje se da općinski načelnik, gradonačelnik i župan ima dva zamjenika u jedinicama u kojima pripadnici nacionalnih manjina sudjeluju sa više od 15% u ukupnom stanovništvu jedinice lokalne, odnosno područne ili regionalne samouprave te da se taj drugi, kaže se drugi valjda zato što on je pripadnik nacionalnih manjina, taj drugi jel'da zamjenik, bira se posredno iz redova članova predstavničkog tijela i to iz redova pripadnika nacionalnih manjina. Posebno izabrani zamjenik imao bi jednaka prava i dužnosti kao neposredni zamjenik, mada nisam siguran kako može imati zapravo konkretno ista prava o o dužnostima naravno ne bih htio govoriti jer dužnosti ostaju dužnosti, kako može imati ista prava ako je izabran na drugačiji način od onog prvog zamjenika. Prijedlog je obrazložen potrebom usaglašavanja sa odredbama ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina u svezi ostvarivanja odgovarajuće zastupljenosti pripadnika nacionalne manjine u jedinicama lokalne i područne samouprave. Time bi se omogućilo da pripadnici nacionalnih manjina iz svojih redova izaberu zamjenika općinskog načelnika, ali zapravo ako bi ih izabrali, ako bi ih vijeće izabralo dok onog prvog zamjenika gradonačelnika bi izabrali birači, zapravo ne vidimo kako bi on mogao biti izraz manjinskog biračkog korpusa. On bi bio izraz samo političke volje. On bi bio jedini koji bi bio izraz političke volje. Jer niti gradonačelnik ne bi bio izraz političke volje u smislu da ide sam na izbore, to bi bili direktni izbori. Niti njegov prvi zamjenik, niti pročelnici koji također bi išli i na natječaj i ne bi ih birao sam gradonačelnik nego jedini koji bi bio osim drugih vijećnika, jedini iz izvršne vlasti koji bi bio zapravo direktni izraz političkih odnosa u samome vijeću, bio bi taj nesretni zamjenik gradonačelnika iz redova nacionalnih manjina. Također tu se postavlja još jedno drugo pitanje. Ovdje je sada regulirano sve na osnovi postotaka, ali međutim postoje i mi smo to i na Odboru za ljudska prava i prava nacionalnih manjina mi smo takav stav iznijeli, a nismo imali odgovor direktni o tome što će se desiti. U Istri npr. imamo, ne postoje nigdje takvi postoci koji bi omogućili zamjenika gradonačelnika iz redova talijanske manjine, ali njega ima svugdje. Zašto? Zato što je to propisano statutima. Da li ti statuti zapravo će biti recipirani ovim zakonom? Nismo sigurni. Nismo dobili garanciju o tome. Nismo dobili garanciju, a budući da to bi dovelo do jedne regresije u pravima talijanske nacionalne manjine. Ako bi došlo do toga da oni više ne bi imali gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika i budući da je to izričito određeno stečena prava su izričito zaštićena međudržavnim ugovorom između Hrvatske i Italije ja ne znam kako iz toga izaći osim sa amandmanom koji klub Nacionalnih manjina predlaže, a taj amandman oko kojeg mi smo se složili da ćemo biti solidarni i jedinstveni i da o tome će ovisiti naš glas. Taj amandman je glasi na sljedeći način: U jedinicama lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u kojima pripadnici nacionalnih manjina sudjeluju sa više od 15% ukupnog stanovništva jedinice. U jedinicama jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave gdje je to predviđeno njihovim statutom drugog zamjenika biraju pripadnici nacionalnih manjina, odnosno pripadnici hrvatskog naroda kada su manjina u stanovništvu jedne lokalne i područne (regionalne) samouprave. Drugog zamjenika bira se neposrednim izborima sukladno članku 40. ovoga zakona. Kao što sam rekao i inače mislimo da ovaj Zakon i onaj koji ga je prethodio neće riješiti problem izravnog izbora gradonačelnika, načelnika i župana, znači neće riješiti problem funkcioniranja lokalne administracije i zapravo stvorit će jedan kaos u zemlji. Budući da smo na stanovištu međutim da će, da to nije konačni prijedlog zakona iako to ovdje piše, nego da će doći još jedan zakon, ne naravno u ovome sazivu Sabora, ali prije izbora ipak se moramo ponašati kao da je i vezujemo naš glas uz ovaj amandman koji smatramo da je smislen. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Pojedinačna rasprava. Poštovani zastupnik Kruno Peronja. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, predstavnici državne uprave. Upravo je pred nama jedan Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi koji uređuje temeljito odnose između neposredno izabranog općinskog načelnika, gradonačelnika, župana te gradonačelnika Grada Zagreba i njihovih zamjenika i predstavničkog tijela jedinica lokalne, odnosno područne samouprave. Na jedan vrlo jasan način u praksi primjenjiv, to znamo svi koji smo bili na takvim izvršnim funkcijama. Naravno da se definiraju ovlasti načelnika, gradonačelnika, odnosno i župana vrlo jasno, razgovjetno, moderno, upravo u duhu lokalne i područne samouprave, a često kažemo da je upravo to čar lokalne i područne samouprave i određivanje postupka razrješenja načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i njihovog zamjenika. Želi se u cijelosti postići ono što kažemo već od početka jedne temeljite obnove lokalne i područne samouprave počevši od '93. naovamo, da postoji i želimo veću legitimnost, ali jačeg načelnika, gradonačelnika i župana jer upravo to dobivamo njihovim izborom, neposrednim izborom od strane građana. Hoćemo znati po imenu i prezimenu tko i na kakav način može obnašati te odgovorne dužnosti u općinama, gradovima i županijama. Želi se također što više građana uključiti upravo u poslove s lokalnom vlašću i veću odgovornost građana samim izborom župana, načelnika i gradonačelnika, a naravno i ono što se želi postići jest veća preglednost proračuna jedinica lokalne i područne samouprave da se gleda i pazi svaka kuna. Ovo je i doprinos boljem sustavu upravljanju, jedna veća stabilnost lokalne vlasti, odnosno i područne samouprave jer se pokazalo do sada gdje kontinuitet takve vlasti da je razvoj bolji u svakom segmentu, ne samo u komunalnoj, već i društvenoj infrastrukturi. Također se želi istaći jedan veći stupanj sigurnosti i kontinuiteta u radu izvršnog tijela jedinice i lokalne samouprave i rješenja su doista primjerena vremenu u kojem živimo i ne samo zakonodavstvu koje želimo primijeniti i razvijenijeg svijeta, nego upravo ono što nama i fali. Stoga su odredbe vrlo jasne. Kad će predsjedničko tijelo raspisati referendum, što će se dogoditi ako referendum ne uspije, koji su to razlozi, vrlo precizno i jasno i posljedice što ako se referendumom ne razriješi načelnika, gradonačelnika i župana, što je to za predstavničko tijelo kako bi doista podigli odgovornost, ali kaznili nekoga za nepromišljenu političku odluku jer bi predsjedničko tijelo bilo bilo raspušteno, proveli bi se novi izbori, a jačala bi što je čini mi se prava želja ovoga Prijedloga zakona, jačala bi se osobnost načelnika, gradonačelnika i župana koji bi bili onda jamac jednog razvoja u kontinuitetu općine, grada i županije na kojem jesu području. Postotak je izvrstan, da li ćemo referendum zvati u ovom Zakonu referendum ili izjašnjavanje dvojba je opravdana, kod svih se to pojavljuje kako bi jasno razgraničili Zakon o referendumu za neke druge stvari i upravo je postotak onaj pravi koji jamči onom izabranom načelniku, gradonačelniku i županu 6 mjeseci da se neće birati ako on u tih 6 mjeseci se ne nametne jedinici, odnosno području na kojem je izabran grad i županiji doista takav onda čelnik ne može razmišljati nikako drugačije, nego da ostavi svoje mjesto i pusti onima koji će na ponovnim izborima neposrednim biti izabrani. Ono što je dosad bilo česta kočnica jest na koji način će poglavarstvo, odnosno predstavničko tijelo raspolagati pokretninama i nekretninama. Ovdje je vrlo jasno rečeno neposredno izabran čelnik što može, koja je to vrijednost i dobro da je stavljena vrijednost ne ni tržna, ni prometna, nego vrijednost sam će čelnik procijeniti što i na kakav način je ta vrijednost da se može pokretnina ili nekretnina stjecati ili otuđiti. Svaki iskusan čelnik uvijek će se poslužiti dobrom konzultacijom i kohabitacijom sa predstavničkim tijelom kako ne bi kod stjecanja i otuđivanja, a rekao bih i opterećivanja ovdje nekretnina, ali opterećivanja proračuna išao u neke rizične nepromišljene poslove jer želja je doista napraviti tim koji može upravljati i razvojno djelovati u kontinuitetu za općinu i grad gdje je izabran. Naravno to se tiče i sudbinom zamjenika i mislim da upravo je ono što želimo i stremimo kad su u pitanju manjine da je najpogodnije i najbolje rješenje jamči se pripadnicima manjine, ali i Hrvatima kad su u manjini u općini, grad ili županiji da mogu na jedan najbolji način biti prezentirani. Svakako da je važna odredba u članku 25. stupanja na snagu ovog Zakona i nije potrebno, ja bih čak i smanjio rok da u roku ne od 90, nego i od 60 dana jedinice lokalne i područne samouprave će uskladiti svoje statute i opće akte s odredbama ovog Zakona. U ovom poslu nitko neće počet nule. Postojeći Statuti lako se mogu prilagoditi ovome zakonu. Sve se radi na kompjuter, velika većina upravo je na šprancama i ne trebamo robovati drugim rokovima. Mi bismo uvijek donijeli neke odluke ako bi ih netko drugi donio, jer mi često laviramo jesmo li za, nismo li i gledamo kako ćemo odgovornost za lošu odluku prenijeti na nekoga drugoga. Zato je upravo preciziranje odnosa između predstavničkog tijela i nositelja izvršne vlasti vrlo dobro definirana i ono što je za svaku pohvalu između ostalog jest upravo izrađivačima ovog prijedloga što su koristili saznanja i konzultacije udruga gradova. Volio bi da se više konzultiraju sa Hrvatskom zajednicom županija. Naravno i sa udrugom općina jer tako se stvara odgovornost i za pitat mišljenje i za onoga koji daje mišljenje da doista to mišljenje ima uporište u onom neposrednom što se događa u općini, gradu ili u županiji. I da se spremi stvoriti zakonodavni sustav i standard koji može osigurati u prvom redu napredak i razvoj jer upravo su općine i gradovi oni gdje se najviše osjećaju odluke jesu li dobro donesene, nisu li dobro donesene, kolika je komunalna naknada, koliko je komunalni doprinos, da li je odvoz čistoće veliki ili mali, da li je vodna naknada dobra, da li je voda skupa ili nije? I to građani osjete svaki mjesec upravo u ovim općinama, gradovima a manje županijama. Zato treba ovaj prijedlog prihvatiti, donijeti ga čim prije, ovo je drugo čitanje. Ne treba nam bezbroj čitanja a praksa će potvrditi da doista postoji čar lokalne samouprave koji čini život u tim sredinama gdje se možda i ne događa tijekom godine ništa veselo. Nema ni kazališta da se upravo poprišta u gradskom, općinskom vijeću i županijskim skupštinama takva koja privlače pozornost i jamče siguran razvitak i demokratski ali i gospodarski u dotičnim općinama. Hvala. Poštovani zastupnik potpredsjednik Doma Mato Arlović. Izvolite! **Arlović, Mato (SDP)** Gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege! Ja ću glasati protiv ovog prijedloga zakona. A moram reći da bez obzira na složenost materije koju on želi regulirati da sam rijetko u posljednje vrijeme na manjem broju članaka koji se mijenjaju i dopunjuju u jednom zakonu našao toliko dvojbenih rješenja koja su dvojbena sa ustavno pravnog aspekta, sa političko pravnog, sa sistemskog aspekta i ako hoćete u krajnjoj liniji sa aspekta odnosa između lokalne samouprave i centralne vlasti. Prvo, dozvolite da počnem uvod primjedbi koje bi se mogle interpretirati kao lakše primjedbe. Uzmite samo novi članak 35.a., u članku 4., gdje se kaže da članovi predstavničkog tijela mogu općinskog načelniku odnosno županu itd., postavljati pitanja o njegovom radu. Mi imamo u Ustavu u članku 85. institut zastupničkog pitanja kao jedan od instrumenata kontrole parlamentarne vlasti nad izvršnom vlasti ili nadzora nad radom izvršne vlasti. U lokalnoj samoupravi poglavito tamo gdje se predstavnici izvršne vlasti biraju i nositelji izvršne vlasti biraju neposredno, takav institut mora se imati posebice ugrađen i to ne može biti mogućnost nego mora biti pravo članova predstavničkog tijela jer su i oni na istoj razini birani od samih građana. I u tom pogledu je zapravo pitanje ovdje ne suprotnosti sa Ustavom nego sukladnosti sa analogijom, po analogiji koja bi se trebala iz Ustava izvući. Drugo, u članku 35.b., u stavku 1. se kaže da ovi nositelji izvršne vlasti općinski načelnik, gradonačelnik, župan itd., dva puta godišnje podnose polugodišnje izvješće, a već u stavku 2., imate mogućnost da pojedina područja rada mogu podnositi više. A šta ako vijeće traži i više od dva puta da podnese izvješće o radu jedinica lokalne samouprave? Ja mislim da bi ovdje trebalo ugraditi riječ najmanje. Treće je pitanje koje je već i recimo relativno blaže, a koje već direktno zadire u pitanje zapravo ustavnosti i usklađenosti s jedne strane sa Ustavnim Zakonom o pravima nacionalnih manjina jeste izbor zamjenika koji bi dolazio iz reda nacionalnih manjina. Ja bih htio podsjetiti da u članku 24. stavku 5., stoji izričito, članovi Vijeća nacionalnih manjina i sad naglašavam i predstavnici nacionalnih manjina biraju se neposredno tajnim glasovanjem u razdoblju od četiri godine itd. Prema tome, zamjenik iz rada nacionalnih manjina načelnika, gradonačelnika ili župana mora se birati neposredno i tajnim glasanjem, to je broj jedan. Broj dva, po našem Ustavu sve nacionalne manjine su potpuno ravnopravne. I sad se postavlja pitanje. Po čemu će osigurati predstavničko tijelo ako ono bira zamjenika gradonačelnika iz reda nacionalnih manjina zapravo tu punu ravnopravnost osim na neposrednim izborima? To je drugo. I treći argument. Znate u zakonu koji mi trebamo tek izglasati, a koji smo raspravili poprilično davno a zove se Prijedlog zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba izrijekom stoji citiram stavak 2. članka 2., "Općinski načelnici, gradonačelnici i gradonačelnik Grada Zagreba imaju zamjenike…" dakle naglasak je na množini "…koji se biraju zajedno i istovremeno, na isti način i po istom postupku." Prema tome, nije moguće jednog zamjenika birati na jedan način a drugo na drugi. I u tom pogledu je sasvim jasno da zapravo ovakva stipulacija koja stoji u članku 9. gdje se zapravo traži da to bira predstavničko tijelo omogućuje zapravo diskrecionu odluku ili odluku po principu političkog oportuniteta vladajućim strankama ili koaliciji u predstavničkom tijelu koga će dobiti za zamjenika u tom segmentu. Istini za volju mi smo mogli prihvatiti i drugačiji model izbora uopće zamjenika, da zamjenike bira predstavničko tijela. A ako bira predstavničko tijela onda mora sve zamjenike birati. Ne može jednoga, drugoga da biraju …/Govornik se ne razumije./… I zbog toga ja mislim da neka od rješenja koja nude zastupnici nacionalnih manjina putem amandmana bi se donekle mogli prihvatiti i o njima raspraviti. Ali ostaje pitanje zapravo da se u tom segmentu vidi da li je to najbolje rješenje. Četvrta grupa pitanja se odnosi na odlučivanje vezano za pokretnu i nepokretnu imovinu čija vrijednost je veća od 0,5% odnosno milijun kuna. I sad se odjedanputa dovodimo u situaciju… da sa punim ovlastima dajemo izvršnoj vlasti ovlasti a onda kažemo predstavničko tijelo će o tom pitanju odlučivati. I time zapravo odgovornost nositelja izvršne vlasti da neposredno odlučuju o ovim pitanjima dovodimo ili izražavamo sumnju ako smijem tako reći da će oni to pravovaljano i korisno napraviti. Ostaje pitanje podijeljene nadležnosti. Predstavničko tijelo mora donijeti pravilnik po kojem se takve odluke donose. Oni moraju urediti uvjete, kriterije i načine donošenja odluka vezano za upravljanje i gospodarenje nekretninama i pokretnim stvarima koje su iznad neke vrijednosti, sad ovdje se predlaže 0,5% proračuna ili ne znam milijun kuna i moraju imati mogućnost nadziranja kontrole izvršne vlasti da u tom pitanju rješava. Jer znate, kad vi uzmete šta znači milijun kuna onda ćete doći u jednu zapravo situaciju da onda neposredne operativnosti nećete imati uopće vezano za tog izvršenog gradonačelnika i načelnika koji se kao kao jedan od argumenata iznosi da bi zapravo omogućili takvu jednu mogućnost kroz neposredni izbor dobije povjerenje građana koji imaju pravo na lokalnu samoupravu a da u isto vrijeme to isto povjerenje koje je on dobio praktički uskratimo time što će predstavničko tijelo to moći …/Govornik se ne razumije./… 0,5% i više jer će ono odlučivati a ne ovo operativno tijelo. Istovremeno, sad otvaram najbolje pitanje. Sam gradonačelnik može, kaže kad svojim radom prouzroči jedinici lokalne odnosno područne regionalne samouprave znatnu materijalnu štetu odgovarati. Čak za to će se morati raspisati referendum da ga se razriješi a između ostaloga on će pripremiti onaj prijedlog odluke i upravljanja u vrijednosti imovine iznad 0,5% do …/Govornik bilo pokretne ili nepokretne imovine koju će trebati donijeti predstavničko tijelo. I predstavničko tijelo će s pravom reći vi ste to predložili, mi smo za to glasali, imali smo povjerenje u vas. Vi ste nanijeli štetu jer nije ostvaren rezultat. Tražimo referendum. Šta je tad. Jer oni ne samo da traže nego moraju raspisati po zakonu. U takvoj situaciji je posve jasno da zapravo ovakva rješenja ne mogu ostati do kraja riješena, to tim više što se isto tako u ovom dijelu u članku 45. 45. u stavku 3. sada odjedanput pod pojmom znatne materijalne štete u iznosu od 1% proračuna te iste jedinice. E sada se postavlja pitanje je li to granica 0,5% ili 1%, šta to zapravo znači. Naravno kad se to prevede na novce onda se to kaže a ako 1% proračuna iznosi preko 500 tisuća kuna po …/Govornik se ne razumije./… materijalnom štetom smatra se šteta od 500 tisuća. Gdje je sada granica? Je li to 500 tisuća kuna ili je milijun kuna? Očigledno da zapravo predlagatelj ni sam nije svjestan zapravo niti je razlučio što želi učiniti. Drugo važno pitanje u vezi s ovim jeste pitanje samog referenduma. Nemoguće je ići sa strožim zahtjevima prema jedinicama lokalne samouprave vezano za peticiju i zahtjev za raspisivanje referenduma nego što po Ustavu to imaju građani kada hoće tražiti o odlučivanju iz djelokruga Hrvatskog sabora, predsjednika države ili Vlade. Mi po Ustavu imamo da je dovoljno 10% biračkog tijela da podnese takav zahtjev i da se tada mora raspisati referendum a ovdje imamo zahtjev od 33% i kada tih 33% podnese zahtjev onda je dovoljno da 33% izađe na referendum, dakle praktički oni koji su pokrenuli postupak i ako njih natpolovična većina glasa onda je to rješenje koje je prihvatljivo. Usput budi rečeno ovo je potpuno suprotno samom Zakonu o referendumu i ovdje se ne može vaditi na lex specialis jer ja bih htio podsjetiti da pored osnovnog Zakona o referendumu postoje izmjene i dopune zakona koji je promijenio članak 4. Zakona o referendumu gdje je rečeno da iz nadležnosti da se u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi može raspisati referendum ispita o pitanjima koja su u nadležnosti odlučivanja predstavničkog tijela. Predstavničko tijelo ne odlučuje o izboru predstavnika izvršne vlasti odnosno gradonačelnika i načelnika nego o tome odlučuje neposredno građanin odnosno samo ako se steknu zakonom propisani uvjeti može raspisati referendum i ta odluka je tada obvezujuća. Zbog toga ovdje je očigledno da će se morati primijeniti Zakon o referendumu a to je natpolovična većina biračkog tijela mora izaći na izbore i većina koja je odglasala morat će o tome donijeti odluku. I zadnju stvar koja je iznimno važna. Potpuno je nedopustivo prihvatiti rješenjem ako na referendumu ne bude donijeta odluka o razrješenju općinskog načelnika onda bi Vlada Republike Hrvatske raspustit će predstavničko tijelo, imenovati povjerenika Vlade za obavljanje poslovne …/Govornik se ne razumije./… ovdje se odjedanput princip ustavnosti i zakonitosti, princip legaliteta zamjenjuje principom političkog oportuniteta koji omogućuje Vladi, ne vjerujem da će to Vlada koristiti ali joj omoguće da zapravo po diskrecionoj ocjeni može …/Govornik se ne razumije./… trenucima mijenjati volju biračkog tijela na području jedinica lokalne samouprave. Mislim da je tu katastrofa i zbog toga ja ne mogu glasati za ovaj zakon a predlažem i predlagatelju ili da ga povuče iz procedure pa ga doradi ili da ide u treće čitanje da ga do tada doradi da ne bi ga morao dorađivati nakon odluke Ustavnog suda o ovom zakonu. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Poštovana zastupnica Jagoda Martić. Izvolite. Hvala. Gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. U slučaju neposrednog izbora načelnika, gradonačelnika i župana treba jasno definirati odnos između predstavničkog i izvršnog tijela vlasti. Definiranje tih odnosa preduvjet je da se uspostavi ravnoteža između predstavničkog tijela i izvršne vlasti i na taj način osigura stabilnost funkcioniranja vlasti na lokalnoj odnosno regionalnoj razini. Prema sada važećem Zakonu o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi predstavničko tijelo iz svojih redova bira nositelja izvršne vlasti pa je samim tim čelni čovjek općine, grada ili županije podložan kontroli predstavničkog tijela koje mu može izglasati nepovjerenje i razriješiti ga dužnosti prije isteka vremena na koje je izabran. Ovakvo zakonsko rješenje do sada u praksi je pokazalo brojne nedostatke, oko toga se svi slažemo jer je razno razno trgovinama i kombinacijama omogućavalo iskrivljavanje volje birača iskazane na lokalnim izborima, omogućavalo izazivanje kriza vlasti a posljedica toga je naravno otežano funkcioniranje lokalne vlasti koja onda više nije u funkciji uspješnog rješavanja problema građana na tom području već postaje svrha samoj sebi. Još se uvijek jako dobro sjećamo što se sve dešavalo nakon zadnjih lokalnih izbora a i sada skoro dvije godine nakon izbora nisu prestali pokušaji kupovine vijećnika kako bi se na taj način došlo na vlast bez obzira na izborne rezultate. Najnoviji primjer takvog ponašanja je grad Makarska. HDZ je na zadnjih lokalnim izborima osvojio četiri mandata od devetnaest i u međuvremenu je različitim kombinacijama i trgovinama taj broj povećao na deset vijećnika i sada se bez imalo skrupula spremna preuzeti vlasti jer koga briga za birače i za njihovu želju koju su na izborima jasno izrazili. HDZ o tome ne želi razmišljati. Da stvar bude još gora nakon nedavno boravka premijera u Makarskoj predsjednik lokalnog HDZ-a javno izjavljuje da kreću u kupovinu jednog vijećnika kako bi došli do deset ruku i onda će preuzeti vlasti jer su to obećali predsjedniku svoje stranke. I to se izjavljuje kao da je takvo ponašanje nešto najnormalnije i najmoralnije i u tome HDZ ne vidi ništa sporno. A da ne kažem koliko je skandalozno i zabrinjavajuće to što predsjednik Vlade dakle osoba koja bi obzirom na funkciju koju obnaša trebala biti najpozvanija da čuva i brani osnovna načela demokracije svoj posjet Makarskoj koristi kako bi dao zeleno svjetlo da se krene u osvajanje vlasti na ovakav način. U prilog ove moje tvrdnje da se u političke odnose na lokalnoj sceni umiješala direktno Vlada odnosno Premijer Sanader najbolje govori činjenica da, meni se čini po prvi put imamo situaciju da Središnji državni ured za upravu saziva sjednicu Gradskog vijeća a ne kao što je do sada bila praksa da se u sličnim slučajevima krize vlasti raspušta gradsko vijeće, imenuje povjerenik i raspisuju se novi izbori. Koliko je cijeli ovaj slučaj postao nakaradan najbolje govori i činjenica da je u ponedjeljak na tiskovnoj konferenciji makarskog HDZ-a predsjednik lokalne organizacije bio na izravnoj telefonskoj vezi sa uredom gospodina Palarića iz kojeg su mu onda pomagali u vezi pitanja na koja nije znao konkretan odgovor. I onda za vrijeme te iste presice stiže poziv za održavanje sjednice Gradskog vijeća Grada Makarske potpisan od gospodina Palarića. Sve ovo najbolje govori o shvaćanju demokracije na HDZ-ov način. Sve ovo što sam ispričala na najbolji način ukazuje na to da je krajnje vrijeme da se nešto promijeni u postojećem Izbornom zakonu. Rješenje smo našli u neposrednom izboru načelnika, gradonačelnika i župana koji sada preuzimaju funkciju izvršne vlasti. U slučaju neposrednog izbora treba jasno i nedvosmisleno definirati odnos između predstavničkog tijela i izvršne vlasti. To je jedna posve nova situacija koja zahtijeva detaljno razrađivanje odnosa između predstavničkog tijela i neposredno izabranog načelnika, gradonačelnika odnosno župana. To zahtijeva po meni a kao što su i mnogi kolege prije mene rekli zapravo nov i cjelovit zakon, a ne cijeli problem svesti na smjenu neposredno izabranih čelnih ljudi kao što se to radi ovim izmjenama i dopunama zakona a osim toga i u tim izmjenama i dopunama kao što smo čuli od kolega prije mene postoje brojni primjeri odnosno U članku 4. kojim se dodaju novi članci 35.a i 35.b u članku 35.a treba propisati da članovi predstavničkog tijela imaju pravo a ne da mogu općinskom načelniku, gradonačelniku ili županu i njihovim zamjenicima postavljati pitanja kao što je to uređeno i u Hrvatskom saboru. Zakonom treba jasno naglasiti da je postavljanje pitanja čelnim ljudima općine, grada ili županije ne samo pravo članova predstavničkog tijela nego je to i njihova obaveza. Na taj način će se uspostaviti bolja kontrola rada izvršne vlasti od strane predstavničkog tijela a ta kontrola je nužna u izmijenjenim okolnostima koje nastaju neposrednim izborom općinskog načelnika, gradonačelnika i župana i njihovih zamjenika kad oni preuzimaju ulogu izvršne vlasti i samim time dobivaju znatno veće ovlasti. Članak 8. U članku 40.a u stavku 4. piše: «Ako prestane mandat zamjeniku općinskog načelnika, gradonačelnika odnosno župana neće se raspisivati prijevremeni izbori. Na temelju te formulacije može se zaključiti da će načelnik, gradonačelnik odnosno župan dalje raditi bez svog zamjenika. Ne vidim razlog da se na ovaj način radi razlika između načelnika, gradonačelnika i župana i njihovih zamjenika. Tim više što se oni na neposrednim izborima biraju zapravo zajedno pa ne vidim nikakvog razloga zašto, zbog čega se u slučaju prestanka mandata zamjenicima ne bi raspisali prijevremeni izbori? Isto tako u članku 40.b u stavku 8. piše da će u slučaju da na referendumu ne bude donijeta odluka o razrješenju čelnog čovjeka uz uvjet da je referendum pravovaljan Vlada raspustiti predstavničko tijelo i imenovati povjerenika za obavljanje poslova iz nadležnosti predstavničkog tijela. Što sad to znači? Da li to podrazumijeva da će taj povjerenik obnašati ulogu cijelog predstavničkog tijela sve vrijeme do redovnih izbora ili će se raspisati prijevremeni izbori za predstavničko tijelo što bi po meni bilo jedino logično i prihvatljivo rješenje. Jer nema nikakvog razloga da se u slučaju prestanka mandata općinskog načelnika, gradonačelnika ili župana raspisuju prijevremeni izbori, a u slučaju raspuštanja vijeća ili županijske skupštine izbori se ne raspisuju već jedna osoba u svojstvu vladinog povjerenika obnaša funkciju cijelog predstavničkog tijela. Odluka o razrješenju općinskog načelnika, gradonačelnika odnosno župana i njihovih zamjenika donijeta je ako se na referendum odazvalo najmanje 33% birača upisanih u popis birača. Nadalje u stavku 40.c kaže se da i birači imaju pravo predstavničkom tijelu predložiti održavanje referenduma o pitanju razrješenja načelnika, gradonačelnika ili župana i njihovog zamjenika i smatra se da je taj prijedlog pravovaljan ako ga je podržalo najmanje 33% birača upisanih u popis birača. Znači predlaže se isti postotak i za odaziv na referendum i za podnošenje pravovaljanog zahtjeva od strane građana za raspisivanje referenduma za razrješenje općinskog načelnika i gradonačelnika odnosno župana. Tu ne vidim nikakvu logiku i smatram da je donošenje odluke o razrješenju čelnog čovjeka važno pitanje i tu bi trebala biti izražena volja što većeg broja birača upisanih u birački spisak pa ako predlagatelj zakona već ne poštuje odredbe važećeg Zakona o referendumu onda bi barem trebalo napraviti razliku između broja birača koji će izaći na referendum kada se on raspiše i onih koji će dat potpis odnosno zahtijevati održavanje referenduma. I na kraju primjedba na članak 23. kojim se mijenja članak 92. važećeg Zakona. Mislim da bi odredba tog članka trebalo detaljnije razraditi i pojasniti što se sve podrazumijeva pod pojmom poslovi koji su neophodni za redovito i nesmetano funkcioniranje jedinice lokalne odnosno područne i regionalne samouprave od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora novih čelnika. Ovo pojašnjenje je nužno pogotovo ako imamo na umu da će neposredno izabrani čelni čovjek općine, grada odnosno županije imati puno veće i šire ovlasti nego što su to imali do sada važećim zakonima pa bi trebalo onemogućiti da se pojam poslova koji su neophodni za redovito i nesmetano funkcioniranje općine, grada odnosno županije tumači na različite načine i onako kako kome u datom trenutku odgovara čime se otvaraju mogućnosti različitih zloupotreba položaja i funkcija. Prema tome eto na kraju još jedanput konstatacija da smatram da i ovaj zakon ovako predložen nije dobar. Nije zreo za izglasavanje i da bi zapravo trebalo pristupiti jednom cjelovitom odnosno jednom novom cjelovitom Zakonu o lokalnoj upravi i područnoj upravi i samoupravi. Hvala. Hvala. promjena odnosa između vladajućih i oporbenih vijećnika u gradu ili općini shvaćanje demokracije na HDZ-ov način što apsolutno nije točno. To je shvaćanje demokracije na način oporbe, jer oporba je ta koja želi i trebala bi po svojoj definiciji doći na vlast. Dokaz su upravo i brojne koalicije SDP-a u sličnim prilikama gdje je SDP koalirao sa gotovo ideološkim neću reći neprijateljem, ali protivnicima samo da dođe na vlast. Hvala. Drugi ispravak poštovani zastupnik Jure Bitunjac. **Bitunjac, Jure (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Netočan je navod kolegice Martić da je predsjednik lokalnog HDZ-a na obljetnici Hrvatske demokratske zajednice u Makarskoj rekao da kreću u pridobivanje, odnosno u kupovanje kako ste vi rekli još jednog vijećnika, a da bi došlo do određenih neslaganja u Makarskoj. To naprosto nije točno. Koalicija, dosadašnja koalicija u Makarskoj nije funkcionirala, mnogi vijećnici su bili nezadovoljni, jer se uvidjelo da je to bila jedna klasična trgovina koju je predvodio SDP. I naravno da je legitimno pravo vijećnika koji su na demokratski način izabrani, da u svojoj sredini, u svojem gradu, u svojoj općini, konkretno Makarskoj učine ono što je za njih najbolje. A vi, vaši vijećnici pokušavaju određenim makinacijama da bi legitimno i legalno pravo vijećnika onemogućili u novom preslaganju kad je riječ o gradskoj vlasti. A cilj, ono što ja znam od oporbenih vijećnika koji su za novo preslaganje jest isključivo dobro Makarske ništa drugo.

Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Ja isto osjećam potrebu ispraviti netočan, ja bih kazao neprimjerenu tvrdnju kolegice kako je premijer Sanader bio u Makarskoj kako bi zapravo smijenio ne znam ni Ovdje treba naglasiti da gospodin premijer obilazi sve općine i gradove prvenstveno kao premijer, obilazi i Bruxelles i Washington i Sarajevo također kao premijer i ne treba nikome smetati i njegova potpora stranci kojoj je predsjednik jer to nema nikakve veze sa smjenom nekoga na lokalnoj razini. Hvala lijepo. Kolegice Martić, ovaj zakon o kojem danas raspravljamo jedan je. Primjer, vi ste u svojoj raspravi iznijeli drugi primjer, a ja ću vam dati treći primjer odnosa aktualne vlasti prema lokalnoj i regionalnoj samoupravi. Naime, već mjesec dana vladajući se na sve načine trude da spriječe parlamentarnu raspravu o odluci o podjeli Hrvatske na tri tobože samo statističke regije, a jutros je uspješni na žalost pokušaj bio napravljen i na Odboru za lokalnu i regionalnu samoupravu koji nije dozvolio ili nije prihvatio prijedlog da o tome raspravljamo, a radi se o odluci koja dozvoljava ili ne dozvoljava, daje ili ne daje mogućnost dijelu Hrvatske da se kandidira za sredstva daje ili ne daje pravo i mogućnost, a posebice poslije 2013. godine sjeverozapadnoj Hrvatskoj da koristi ili kandidira svoje programe za sredstva Suprotna odluci Sabora iz 2003. odluka donijeta u najstrožoj konspiraciji objavljena u Narodnim novinama i Parlament o tome ne smije raspravljati. Ali ćemo danas cijeli dan raspravljati o referendumu koji nije referendum, nego sad bi se trebao zvati izjašnjavanje. Imat ćemo novi oblik neposredne demokracije koji se zove izjašnjavanje. Nema kolege Arlovića da mi nađe, da li možda u Statutu imamo takvu kategoriju neposredne demokracije. Hvala lijepa. Odgovor na repliku poštovana zastupnica Jagoda Martić. **Martić, Jagoda (SDP)** Hvala gospodine predsjedniče. Pa kolega Lesar, evo upravo to što ste i vi sad iznijeli i ono što sam ja u svojoj raspravi govorila ukazuje na to koliko je ovaj zakon bitan, odnosno koliko je bitno taj zakon donijeti da bude takav da se s njim ne može manipulirati i prilagođavati ga onako kako pojedinim strukturama to odgovara. I bez obzira što kolegama iz HDZ-a nije bilo drago ovo što sam rekla, ali su to činjenice i to je ono što nisam izjavljivala ja, nego su to izjavljivali kolege, odnosno čelnik bolje rečeno makarskog HDZ-a i to je po meni nedopustivo. Ja znam da je premijer Vlade ujedno i predsjednik neke stranke. Tako je bilo uvijek i bit će i u buduće. Međutim, nedopustivo je da se upravo Vlada, odnosno čelni čelnik te Vlade miješa u jedinice lokalne uprave… samouprave i zato eto još jedanput se slažem i s vama da ovako i ovaj zakon koji nam je predložen zapravo nije dobar. Poštovani zastupnik Pero Kovačević. Izvolite. Prvo što moram kazati je to da mi danas razgovaramo o konačnom prijedlogu zakona koji ako bi bio donesen u Hrvatskome saboru on bi se primjenjivao od 17. svibnja 2009. godine. Naime, tko jamči uopće da nova parlamentarna većina neće odmah izmijeniti ovaj zakon? A drugo je što je problem u svemu tome je da kad prelazimo sa jednoga na drugi sustav, a to je znači moramo razraditi odnos neposredno izabranog gradonačelnika, načelnika, župana i predstavničkoga tijela. Trebali ste poslušati naš prijedlog da napravimo upitno razdoblje, a to znači da odredimo par općina i manjih gradova u Hrvatskoj gdje su već dosad i bili održali se izravni izbori da testiramo rješenja koja su ovdje sadržana, jer mi se čini što se više radi na ovome zakonu to je on sve šuplji i ima više dvojbi izaziva i nedoumica. Čak mi se čini da su rješenja odnosima koje se ovdje drukčije reguliraju odnosu, znači gradonačelnika recimo primjer ili načelnika i predstavničkog tijela bolje riješena u sadašnjem zakonu, nego u ovome što se ovdje predlaže. Samo prvi primjer ću navesti slučaj da se ukidaju poglavarstva. Mislim da su to loša rješenja zbog činjenice. Ako neposredno izabran čelnik znači dolazi, dobio je potporu, izabran je voljom znači birača toga područja, bilo da je riječ o gradu ili općinu, njemu se onda mora dati mogućnost da on ima to svoje poglavarstvo. Nek ga on sam imenuje. Nema tu šta predstavničko tijelo ga imenovati zbog činjenice jer on je dobio sam znači neposredno kao pojedinac je izabran, dobio je izbore i bilo bi logično da on ima sam pravo imenovati svoje poglavarstvo. Jer ovo je gora varijanta da poglavarstva nema. Pročelnici koji kao takvi već postoje oni će ostati i može se dogoditi varijanta da oni njemu oponiraju u onome programu na kojima, na kojem on je dobio te izbore. treba mu dati mogućnost da ima on poglavarstvo, da ga sam imenuje. Jer, normalno da on ne može biti niti će znati, niti može biti sve znati sve stvari koje će se pred njega nametnuti kao neposredno izabrane a pitanje da se može dogoditi da ima opstrukciju onima koji bi mu trebali pomagati, a to su ovi pročelnici koji kao takvi ostaju. I sad uzmite još dodatnu težinu, ako on nema potporu većinsku u predstavničkom tijelu. Onda je njemu pametnije odma dati ostavku kad je izabran ako ne može imati svoje poglavarstvo jer saveznici ne znače ništa, a nema potpore ni u predstavničkome tijelu. Jer s obzirom kako su razrađeni odnosi u ovome zakonu između predstavničkoga tijela i njega on kao takav neće moći ništa od onoga što je u svom programu dao, što je obećao provesti u djelo. Jer može stalno očekivati opstrukcije. S jedne strane od pročelnika unutar sebe, s druge strane od predstavničkog tijela. I dalje recimo nema odgovora na pitanje oko proračuna. Znamo da će normalno taj neposredno izabrani čelnik, znači recimo gradonačelnik on je taj koji predlaže proračun. I proračun kao takav treba donijeti predstavničko tijelo. Ali sad se nema ništa dalje što će se događati ukoliko taj proračun ne ne bude donesen. Postoje varijanti recimo različitih koji je lako moguće simulirati. Prva varijanta je da recimo neposredno izabrani čelnik predlaže proračun ali nije uskladio prihodovnu i rashodnu stranu, jel tako. Onda je u takvim situacijama on bi trebao snositi odgovornost. Druga je varijanta da on ima opstrukciju u predstavničkom tijelu. Znači proračun koji je on prema svome programu i obećao građanima da će kao takav predložiti ima riješenu prihodnu stranu, ali pruža mu se opstrukcija u predstavničkome tijelu i predstavničko tijelo ne prihvaća takav proračun. Znači ovdje nema takvih odgovora. Šta i kako u takvim situacijama? A kažem, mogu postojati različiti razlozi zbog čega može doći do toga lošeg odnosa između neposredno izabranog čelnika i predstavničkoga tijela. Znate, pitanja se nemaju odgovor. Zbog toga jedino od rješenja je ili da se, ili da Vlada povuče ovaj zakonski prijedlog ili da ga uputi u treće čitanje. Da ne govorimo o svim onima situacijama, iako moram reći kolegama i Lesaru i ostalima da ja osobno nemam ništa protiv neposrednog izjašnjavanja građana. Jer neposredna demokracija kaže da postoji par situacija gdje građani neposredno se izjašnjavaju, to su izbori, to su peticije, to su referendumi, pa izjašnjavanje. Gora je ona varijanta gdje građanima se kaže vi nemate više šta, sad su izbori, u četiri godine ja ću raditi što ja hoću jer sam dobio, znači nema nikakve kontrole građanina, znači neposredne, ne može imati nikakve kontrole jer je na djelu posredna demokracija. A posredna demokracija kaže to da netko, recimo mi ovdje zastupamo negdje oko 30 tisuća građana svatko od nas. Znači mi ovdje oko 30 tisuća hrvatskih građana zastupamo svako od nas. Ako se uzme broj zastupnika, broj, pa uzmite jednostavno, ako je 152 zastupnika sa 4 i pol milijuna podijelite pa ćete doći do te brojke. Znači mi ovdje ne odlučujemo u ime sebe ili drugih varijanti. Ili recimo ona varijanta o kojemu sam dovoljno govorio, a to je ona varijanta kad postoji taj odnos između predstavničkog tijela i neposredno izabranog. Recimo sad varijantu gospodin Mršić je dao otkaz kćeri Friščića, a Friščić je u Poglavarstvu. I tko će sad, ne u Poglavarstvu nego u predstavničkom tijelu, kako će onda on podržati proračun Mršićev, jer je dao otkaz njegovoj kćeri. Znači, a ovaj zakon ne daje odgovor na takva ili slična pitanja. Znači to su ona pitanja, to je taj dio simuliranja zakona. To je taj dio simulacije zakona šta to konkretno znači. Znači zbog toga nek se povuče ovaj prijedlog zakona. I stvarno treba omogućiti period da ćemo testirati rješenja na nekim novim izvanrednim izborima, uzmimo par općina jel će se dogoditi ili nekim manji grad primjerice, u tome dijelu već smo to mogli napraviti, i onda sigurno da ćemo biti daleko pametniji nego što smo sad u ovome trenutku. A kad se gledaju znači ove odredbe manjkavosti ima dosta, ima dosta improvizacije i pitanje je kako će to u konačnici izgledati. Uzmite samo ovu varijantu što sam zadnji put govorio sad se pokušalo to pitanje riješiti. Naime, kažu u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona jedinice lokalne i područne samouprave uskladit će statute i druge opće akte s odredbama ovoga zakona. ovaj zakon bi znači stupio 17. svibnja kad će već biti održavani izbori i šta, mnoga pitanja ovdje zakon upućuje da se treba riješiti statutima i drugim općim aktima, što ako se napravi ova odredba rješava stavka 2. jedan dio, to je odredbe statuta koje su, u suprotnosti se neće primjenjivati. Ali zakon inzistira na tome da su baš neka pitanja kao takva koja su specifičnost i moraju se regulirati tim dijelom. Prema tome tu dolazimo i da bude sve ovako dolazimo u novi problem. I sad tko će ona davati ta tumačenja je li su odredbe u suprotnosti, nisu u suprotnosti, to je automatski mogućnost pokretanja, odnosno djelovanja Središnjeg državnog ureda za uprave, pitanje vođenja upravnih sporova i svega ostaloga. Prema tome pametnije je povući ovaj zakon i rješenja pokušati simulirati i pokušati dati mogućnost da se zakon kao takav opipno primjeni na neke općine i gradove gdje će biti održani ponovljeni recimo izvanredni izbori da vidimo kako to u praksi u biti bude funkcioniralo. Evo, hvala lijepa. Toliko. Hvala. Ispravak netočnog navoda, poštovani zastupnik Dragutin Lesar. **Lesar, Dragutin (HNS)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Prvo moram ispraviti navod kolege Kovačevića koji veli da mu treba dati neposredno izabranom čelniku mogućnost da formira poglavarstvo.

Ispravio bih navod kolege Pere Kovačevića koji je rekao da mi ovdje u Saboru zastupamo tisuća građana. To nije točno. Mi ovdje u Saboru zastupamo sve građane Republike Hrvatske i štitimo javni interes. Da bismo bili u Saboru trebao nam je određeni broj glasova, netko više netko manje da dođemo ovdje i budemo zastupnici, ali naša ustavna obaveza je štiti interes Republike Hrvatske i svih građana Republike Hrvatske. Pa da štite vi interes onih koji su vas neposredno birali onda bi vjerojatno nešto radili i za Koprivnicu jer ste bili u drugoj izbornoj jedinici, a ne bi samo o njoj negativno pričali. Povreda poslovnika, poštovani zastupnik Pero Kovačević.

to nisu povrede Poslovnika. Idemo, poštovana zastupnica Ingrid Antičević Marinović. Hvala poštovani gospodine predsjedniče, poštovani predstavnici Vlade. Iako smo svi žurno i željno očekivali ovakav Prijedlog zakona kojim će se konačno urediti neposredni izbor čelnika jedinica lokalne samouprave mislim da pitanje odgovornosti svakog od nas ponaosob neovisno o političkoj pripadnosti, pripadnosti pojedinoj stranci nalaže nam da glasujemo protiv ovakvog Zakona. Naime, svi idejno podržavamo ideju koja se željela prikazati, odnosno oživotvoriti u ovom Zakonu, međutim pitanje odnosa države centralne vlasti naspram jedinicama lokalne samouprave dobro je na ovakav način …/Govornica se ne Napomenut ću prije nego što konkretno kažem ono što je bitno za odnos u ovom Zakonu koji treba biti riješen načelnika i predstavničkog tijela možda bolje nego išta podržava ovaj tekst, odnosno naputak Ministarstva pravosuđa lokalnim vlastima. Podsjećamo vas da se u mjesecu svibnju planira zajednička sjednica Vlada Hrvatske i Mađarske na kojoj će se razmatrati pitanje vezano uz reciprocitet između dviju zemalja te vas molimo da sve predmete stjecanja vlasništva mađarskih državljana uzmete odmah u prioritetnu obradu. Da li je ovome uopće potreban bilo kakav komentar? Da li su od žurnosti predmeti gospodarskog kriminaliteta ili rasprodaja našeg zemljišta i prioritetno stjecanje mađarskim državljanima u isto vrijeme kad hrvatski državljanin ne može, onemogućeno mu je da uopće podnese zahtjev mađarskim vlastima za povrat oduzete imovine. Međutim, da se vratim konkretno i na sam Prijedlog zakona. Ovaj Prijedlog zakona ostavlja čitav niz nedoumica. Već je bilo rečeno da iako je središnjoj vlasti poznate moguće situacije u koje zapada pojedina, odnosno većina jedinica lokalne samouprave i koji su temeljni problemi nesporazuma između izvršne i predstavničkog tijela …/Govornica se ne razumije./… ili skupštine ne da ovim Zakonom, Prijedlogom zakona nisu sanirani, nego se otvara čitav niz drugih nedoumica, a središnja vlast, središnji državni ured koji bi po slovu postojećeg zakona trebao nadgledati zakonitost postupanja jedinice lokalne samouprave kao da izmiče od jednog dijela odgovornosti, a prebacuje to ili na referendum ili na samo predstavničko tijelo, a ostavlja sebi mogućnost onda da diskrecijski djeluje kad je to prema njegovoj ocjeni potrebno. Iz sadašnjeg djelovanja i ocjene djelovanja središnjeg ureda umjesto da se takve nekakve proizvoljne situacije suzbiju kažem otvara se čitav niz novih novih mogućnosti. Dakle, zavisno o tome da li nam odgovara određena politička konstalacija na terenu ili ne. Evo nekoliko konkretnih primjedbi na određene članke. Članak 35.a, odnosno koji govori u članku 4. koji govori o uvođenju nove odredbe članka 35.a gdje govori jasno kako čelnik čelnik jedinice lokalne samouprave je dužan odgovarati na postavljena pitanja vijećnika. Mi smo svjedoci, molim vas lijepo da se čelnik tijela gradonačelnik pita za vrlo konkretnu stvar, za prodaju recimo nekog terena, napadne vijećnika ili vijećnicu i to se smatra odgovorom. To nije usamljen slučaj. Toga smo svjedoci od središnje vlasti pa do najmanje jedinice lokalne samouprave. Vijećnik, vijećnica je dužna, ima pravo primiti konkretan odgovor, zbog toga bi trebalo u zakonu i taksativno to upravo tu činjenicu navesti, ne bilo kakav odgovor, nego odgovor na postavljeno pitanje koje se okolnosno odnosi na pitanje. Ma to je nešto što bi se trebalo podrazumijevati, ali s obzirom da su zlouporabe česte i da više nisu eksces nego u pravilu postaju takvo jedno pravilo, pogotovo kada se izbjegavaju vrlo neugodna, ali vrlo konkretna i za građane značajna pitanja onda je potrebno i na takav način zakonski intervenirati. Kada se govori o uvjetima kada općinskom načelniku, gradonačelniku, odnosno ostalim čelnicima jedinica lokalne samouprave po sili zakona prestaje mandat, po sili zakona onda se između ostalog navodi da je to i dan odjave prebivališta s područja jedinice. Ma kakva odjava prebivališta. Dakle mi još uvijek ne priznamo da prebivalište je nešto što je stvarno. Mi danas imamo situaciju da se čovjek, to je nešto normalno i u komunikaciji s građanima, čuj ne mogu ja tamo glasati nisam tamo prijavljen, ovdje sam prijavljen. Dakle, to ne uzima se kao nešto društveno opasno ponašanje ili štetno ponašanje ili za ponašanje vrijedno društvene osude onakvo ponašanje gdje se manipulira sa prebivalištem, a znamo da se iz toga crpe ne samo politička prava, nego vrlo, vrlo materijalna prava i umjesto da tomu stanemo na kraj i kroz druge zakone osim onog osnovnog kojeg smo pokušali koliko toliko urediti, ovdje evo na neki način blagoslivljamo tu situaciju, odnosno takvo faktičko stanje mi još legaliziramo. Pa svjedoci smo kad se objave negdje izbori, lokalni izbori da se pakiraju kuferi i odlazi se tamo bilo kao pasivni učesnik izbora ili kao aktivni. Pa tomu treba stati na kraj. Pa ne može biti načelnik i gradonačelnik netko tko ne stanuje u tom mjestu, nego putuje. To ne može biti, a toga ima i to svi znamo zato što to zakon omogućava, ali se postavlja onda pitanje kako je taj uopće glasovao i kako je došao, je li nezakonito onda došao na to mjesto? Onaj koji je čelnik tijela jedinica lokalne samouprave, on mora živjeti s narodom i dan i noć i dijeliti sudbinu. Na takav način, ma to je elementarno, na takav način zorno prikazuje da mu je stalo do tog mjesta, a ne do pozicije, Ono što također smatram jako važnim jeste da se ne može zakonom odrediti da 1% proračunske u odnosu na proračun te jedinice lokalne samouprave se smatra zanemarivom štetom. Dobro, neka bagatelni iznos se može još tolerirati, ali iznosi koji prelaze, odnosno jesu do 500 tisuća kuna ne mogu se smatrati malom štetom pogotovo za jednu malu jedinicu lokalne samouprave, ali jednako tako i za veliku. To je veliki iznos. To su veliki novci koje građani izdvajaju. Isto tako zašto ovdje štediti nezakonitost. Tu kod nezakonitosti i ponašanja treba biti bez milosti. Ja mislim da ovdje tolerirati jednu situaciju bezakonja šest mjeseci pa tek to omogućiti referendum gdje nešto što nema veze sa poštivanjem principa zakonitosti. Pa nema veze što su bili izbori. Ako se gradsko vijeće ili pak čelnik tog tijela ponaša nezakonito, odnosno njeguje bezakonje od onog prvog dana kad je stao, pa to treba odmah i sankcionirati. Pa neka svi i najšira zajednica, ali počevši od njega ponesu konzekvence, odnosno odgovornost. U članku 9. želi se figurirati prema nacionalnim manjinama pa eto omogućava se i nacionalnim manjinama da u jedinicama lokalne i područne samouprave u kojoj su one manjine, odmah bivaju zamjenici gradonačelnika, načelnika, odnosno župana i to dva. tu se u zakonu sada predviđa, a imamo postojeću situaciju u gradu Zadru gdje od zadnjih lokalnih izbora centralna središnja vlast ne želi priznati vijećnika jer bi time bio ekvivalent sa HDZ-ovim postignutim rezultatima upravo zato što su po ovom ključu, po nacionalnim manjinama, odnosno po zakonu i po Ustavu a ne po mandatima, trebali biti priznati. I još nešto što je jako važno. Mi moramo ugraditi zabranu otuđenja zemljišta u vlasništvu jedinica lokalne samouprave bez odobrenja gradskog vijeća, to mora biti. Ne može biti jedan određeni iznos. Neke jedinice to imaju, neke nemaju statutima. Zašto? Zato što moramo sačuvati naše najvrednije dobro, a na primjedbu da to otežava vladavinu da to ometa poglavarstvo, istina je ometa i poglavarstvo i ometa vladavinu ali je dobro i to je loše za tu stvar, ali je dobro za demokraciju. Hvala. I molim kolegice Antičević vodite računa o glasu. … Odmah kod specijaliste za uho, grlo, nos. Poštovani zastupnik Slaven Letica. Nema ga. Gubi pravo na riječ. Poštovani zastupnik Zvonimir Mršić. Izvolite. poštovani predstavnici ureda. Ja sam i u kluba rekao da mislim da bi danas bilo puno potrebnije i poželjnije i građanima interesantnije, a posebice građanima u lokalnoj samoupravi razgovarati o regionalnoj podjeli Republike Hrvatske koja je na snazi i koja značajno utječe na život građana i njihovih općina, gradova i regija nego o nečemu što će sasvim sigurno biti promijenjeno do 2009. godine. Na žalost i danas kad je temeljem tematske sjednice koja je odrađena u ponedjeljak na Odboru za lokalnu, područnu (regionalnu) samoupravu bio dan prijedlog da se uopće raspravlja o toj temi u ovom Saboru, vladajuća većina je to odbila. To je doista zanimljivo da se ne želi uopće o jednom problemu koji izaziva tako veliki interes javnosti niti dozvoliti raspravu u Hrvatskom saboru. Pa gdje bi se to trebalo raspravljati o takvom pitanju i problemu koji se izravno tiče života svakog građanina i lokane i regionalne područne samouprave ako ne u Parlamentu. Zar ćemo o tome raspravljati na ulici? I nećemo dozvoliti da se ta rasprava vodi ovdje gdje treba. I drugo, zar ćemo doista dozvoliti da se zaključak ovog Sabora ne provede, a on je iz 2003. godine i da o tome ovaj Sabor ni na koji način nije obaviješten nego da se suprotno tom zaključku nešto napravi i onda se čak niti ne dozvoli da ovaj Sabor ponovno o tome raspravlja. o tome raspravlja. Ali to je očito nevažno Vladi zato jer ne želi da se o bitnim i suštinskim stvarima raspravlja nego ćemo evo raspravljati o tome kakvo će biti proljeće 2009. godine jer to puno zanima u ovom trenutku pri čemu nećemo raspravljati o cijelom sadržaju problema nego ćemo samo raspravljati o tome kako možemo razriješiti gradonačelnika. To je jako važno znate. Nije važno šta će on raditi, kako će on raditi, kako će se birati predstavničko tijelo, koje sve ovlasti će imati, koje nadležnosti će imati jedinice lokalne samouprave. Nama je jako važno samo kako ćemo izabrati gradonačelnika i kako ćemo ga smijeniti. Čak štoviše, puno nam je važnije kako ćemo ga smijeniti jer svi gradonačelnici moraju biti smijenjeni. Imamo ogromno nepovjerenje u naše načelnike, gradonačelnike i župane bez obzira iz koje stranke dolaze uvijek oporba misli da treba te smijeniti i uvijek su oni pod nekakvom ogromnom sumnjom. I cijeli tekst zakona ustvari govori de facto o tome, o toj sumnji na neposredno izabrane gradonačelnike gdje doista ja si evo ovako razmišljajući o tome postavljam pitanje, što se uopće ovim zakonom htjelo postići. Imamo li mi neku ideju, imamo li mi neki cilj, da li želimo stabilnu, efikasnu lokalnu samoupravu u kojoj će biti jasno definirani odnosi između neposredno izabranih čelnika i predstavničkog tijela ili želimo nestabilnu pa samim time i neefikasnu lokalnu samoupravu, lokalnu samoupravu punu sukoba, lokalnu samoupravu u kojoj će se, neće će se znati čije su koje nadležnosti, u kojoj će se ispreplitati nadležnosti, u kojima će se tražiti greška drugoga i pokušaj manipulacije da jedan drugoga smijenimo. Ja ono što iščitavam, ispada mi da je ovo drugo. Zato jer se željela doista efikasna lokalna samouprava onda smo prije svega trebali postaviti temelje, a temelji su da znamo tko, i s kojim sredstvima će moći 2009. godine raditi u toj lokalnoj samoupravi i mogli smo tada reći građanima to možete očekivati od lokalne samouprave, a ne da građanima kažemo sada ćete moći ga neposredno izabrati i moći ćete ga ovako smijeniti. Šta će on raditi? Pa koga to briga. Koga to briga! Jer primjerice da li o raspolaganju pokretninama i nekretninama možemo danas govoriti u ovim omjerima, ako ćemo decentralizirati državu da povećamo prihode, fiskalne prihode ili udio u fiskalnim prihodima sa sadašnjih 8 na 25% da ima lokalna samouprava. Pa zar ćemo se dovesti do toga da primjerice Skupština grada Zagreba, Gradsko vijeće Rijeke, Splita, Osijeka mora neprekidno zasjedati? ako dođemo do toga da imamo 25% prihoda, fiskalnih prihoda u lokalnoj samoupravi, onda će proračun primjerice grada Rijeke biti negdje na nivou milijardu i pol kuna. Da bi milijarda i pol kuna se donese odluke da se upravlja nekretninama i pokretninama morat će se sastati gradsko vijeće. Vi ne možete kupiti namještaj za školu da se ne sastane gradsko vijeće i da vam gradsko vijeće ne donese posebnu odluku da možete to učiniti. Jer namještaj, oprema za opremanje jedne škole je iznad milijun kuna. Ali ako je gradsko vijeće donijelo proračun, ako u proračunu piše da će se to napraviti, ako Zakon o javnoj nabavi kaže da morate imati plan velike nabave, ako provedete veliku nabavu u skladu sa zakonom, pa zašto vam to ponovno gradsko vijeće mora odobravati? Čemu? Onda nemojmo uopće donositi proračune. Onda imajmo novac i imajmo sjednice gradskog vijeća na kojem će se ono sastajati i reći ok, ovo možeš, ovo ne možeš. Onda nam ne treba plan nabave, ne trebaju nam neke druge stvari. Ali ovdje se postavlja pitanje uopće funkcioniranja kako će primjerice skupština grada ili kako će neposredno izabrani gradonačelnik većeg grada koji ima proračun 500, 600 milijuna ili milijardu kuna moći funkcionirati? To je gotovo nemoguće prema ovom prijedlogu zakona. Postavlja se pitanje kako će on moći funkcionirati ukoliko mu prenesemo sve one ovlasti koje mislimo prenositi na lokalnu samoupravu? Ili se možda u ovom zakonu da iščitati da nema ništa od decentralizacije. Možda ćemo mi doći do toga da nema decentralizacije. Ili ćemo imati gradonačelnike i načelnike fikuse koji će doista moći onda odlučiti samo o razmještaju fikusa po svojem uredu. Mi naprosto ne znamo kaj hoćemo. Ako ne znamo kaj hoćemo, onda će nas svaki put tamo odvesti. ako znamo što želimo, e onda postoji samo jedan pravi put kako tamo možemo postići. Pravi put da to postignemo i da se donese ne cjeloviti Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, nego i cijeli paket zakona. Mi četiri godine čekamo Zakon o komunalnom gospodarstvu. Bio je obećan ovdje u planu rada Vlade za 2004. godinu. Još nema niti nacrt niti jednoga teksta. To je temeljni zakon. Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave. Mi smo se prošle godine svađali, naglo je Vlada zašutjela. Sada kada je krenuo povrat poreza da vidimo tko će dobiti, tko će izgubit. Naglo smo, u drugom mjesecu smo mahali kako će lokalna samouprava strašno puno dobit. Sada kad su krenuli povrati poreza nešto šutimo oko toga. Ali dajte da vidimo koliko će 2009., kakva će biti raspodjela poreza unutar Republike Hrvatske između općina, gradova i centralne države? Jer doista da li samo pričamo ili doista mislimo 25% fiskalnih prihoda dati lokalnoj samoupravi? Ili je samo priča. Ovdje se govori o tome kako možemo smijeniti gradonačelnika. A što gradonačelnik može učiniti onome tko ga opstruira u radu, gradskom vijeću? Ništa. Ne može ga čak niti sazvat. Čak ga ne može niti sazvat da se rasprave na gradskom vijeću neka pitanja. Gradonačelniku je ostala jedina mogućnost da opstruira rad gradskog vijeća da bi gradsko vijeće bilo raspušteno. I sada zamislite. On opstruira rad gradskog vijeća i nije kažnjen on, nego je kažnjeno gradsko vijeće raspuštanjem i novim izborima. I on može isto tako manipulirati. Kao što sam govorio o tome da se referendumom može manipulirati na način da se izazivaju krize ili da se o tome raspravlja, tako gradonačelnik ne predlaganjem proračuna, dvojili smo ovdje tko je u nadležnosti ga predložiti, ali 'ajmo reći da je u nadležnosti progradonačelnika da ga predloži, ali ako on ne predloži proračun i gradsko vijeće ne donese proračun, tko snosi posljedice? Ne gradonačelnik, gradsko vijeće. To su ključne stvari o kojima nema niti slova u ovom zakonu. I ja doista mislim da je ovo samo bacanje ponovno prašine u oči građanima. Ovo je zakon koji se ne može provesti. Ovaj zakon će dovesti do konfuzije u postojećoj lokalnoj samoupravi. Prema tome, dajte da povučemo taj zakon, da još ovo malo vremena što imamo se bavimo ključnim stvarima. A onda imamo godinu dana ili godinu i pol dana da donesemo cjeloviti paket Zakona o lokalnoj samoupravi. A mi ćemo to i učiniti u sljedećem sazivu Sabora. Ispravak netočnog navoda poštovani zastupnik Josip Đakić. **Đakić, Josip (HDZ)** Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora! Ispravit ću jedan u nizu netočnih navoda koje je gospodin Mršić izrekao, a to je da se ovaj prijedlog zakona bavi striktno samo kako smijeniti gradonačelnike i načelnike općina. Ne. To apsolutno nije točno jer se on time uopće ne bavi u svojem sadržaju. On se bavi onim što vas striktno smeta, a to je da više nećete moći biti gradonačelnik i saborski zastupnik. On se bavi time da više nećete moći biti župan i saborski zastupnik nego ćete morati raditi ili u svom gradu ili u hrvatskom Parlamentu. Poštovani zastupnik Marin Jurjević. Izvolite! **Jurjević, Marin (SDP)** Poštovani gospodine predsjedniče, predstavnici Državnog ureda, kolegice i kolege! Pa ja mislim, bez obzira šta je evo kolege su puno prije kazale o ovome i očito je ovaj prijedlog pun rupa, nedostataka i tome slično, ali ja mislim da treba pozdraviti tenciju i mislim da nema nikoga tu koji to neće podržati, da se neposredno biraju i načelnici i gradonačelnici i župani. Mene pošto sam iz Splita to posebno inspirira zbog situacije u Splitu gdje trenutno imamo gradonačelnika protiv kojeg je na izborima glasalo 82% onih koji su izašli na izbore. To ne znači da on nije legalno postao gradonačelnik jer je to omogućeno postojećim zakonima i raznim makinacijama nakon izbora. Ali on za mene nije legitiman gradonačelnik. Ja čak njega ne krivim tu toliko. Ja krivim recimo dvoje ljudi sa liste zajedničke koju je predvodio SDP, iz HSU-a koji su dobili inspiraciju ono jutro kad se formiralo gradsko vijeće i na jedan čudan način iako su u 10 manje 15 potpisali za našeg kandidata, u 10 glasali za kandidata HDZ-a da bude gradonačelnik. Oni su tamo pretrčali sa par vrića glasova onih koji nisu glasali za HDZ, nego protiv HDZ-a. Kažem ovaj zakon bi to trebao onemogućiti ili neki sličan još bolji zakon da se na taj način rješava pitanje gradonačelnika. Iz ovog zakona još nešto bi trebalo proizići a to je da gradonačelnik ne odgovara gradskom vijeću nego građanima koji su glasali za njega. Onda se ne bi desilo da neki koji šta ja znam valjda noću čitaju jedan stari socrealistički hit koji se zvao "Kako se kalio čelik", natakare taj čelik na splitsku rivu i nikome za to ne odgovaraju. Danas evo u sredstvima informiranja piše da je taj projekt napravljen izgleda odnosno realiziran mimo onoga što je projekt predviđao. Dakle, taj oglođani dinosaurov kostur od željeza koji se nalazi na splitskoj rivi je očito napravljen zato što netko misli da ne mora građanima odgovarati za to pa jutros gradonačelnik kaže da on neće građanima odgovoriti a član poglavarstva da on isto ne želi. Tu vrstu neodgovornosti mislim da bi ovaj zakon trebao spriječiti, tj. tko bude gradonačelnik mora odgovarati građanima a ne vijećnicima koji su kupljeni, a ne svojim strankama, a ne ne znam bilo kome nego građanima. Zato je intencija dobra i ja je u biti pozdravljam iako ona nije došla iz HDZ-a, ona je došla iz redova drugih drugih nekih stranaka. Meni je drago i da HDZ prihvaća pa ajmo popravljati zakon, uvažimo ono što se i ovdje predlagalo oko toga. Vidite, upravo zbog te vrste neodgovornosti se i dešava u mom gradu ovo što se dešava u Splitu. Danas je bilo riječi i o Makarskoj. Bez obzira kako mi to tumačili činjenica je na izborima dobijete četiri vijećnika, to je dobio HDZ, jutros ih ima deset. Gle čuda, a izbora nije bilo. Šta se to dešava u ovoj državi? Šta se to dešava u ovoj državi da izbori uopće nisu potrebni? Jer gospoda se dogovaraju nakon izbora. Najbitniji su izbori nakon izbora. Ako ovaj zakon ili neki sličan zakon ili još bolji zakon to ispravi i to će biti velika stvar jer ovo je nakaradno. Prijatelji moji, ja mislim da ste svi protiv nakaradnog načina biranja gradskih vijeća, općinskih vijeća, županijskih skupština. I zbog toga ja pozdravljam inicijativu uz sve primjedbe koje su dane je li zaista je to uvođenje tržišta u Hrvatskoj shvaćeno na najnemogući način.

Gospodin Palarić, sad ga trenutno nema, on je volio bih da je tu upravo radi ove Makarske. On je naime zbog situacije u Makarskoj koja je sada takova da HDZ koji je naglo, iznenada i na čudan način ojačao prelaskom nekih vijećnika. Evo, zadnji opet iz HSU-a. Izgleda da su ovi najstariji najbrži. Dakle, radi se o tome da je gospodin Palarić 8. svibnja poslao telegram gradonačelniku gdje mu kaže da mu navede razloge zbog čega nije sazvao gradsko vijeće. I valjda je gradonačelnik taman namjeravao odgovoriti kad stiže iz hitrog nam državnog ureda odluka da je državni ured sazvao sjednicu, gospodin Palarić je sazvao, 9.8. vas pita, 9. saziva bez da čeka odgovor. Pa tko tu koga zeza? Mislim, pa nemojte trošiti telegramske novce građana na brzojave koji ionako ne služe ničemu.

vrlo su različita ponašanja centralnog državnog ureda oko sličnih situacija. Negdje se sazivaju sjednice, negdje ne sazivaju, negdje tri mjeseca čekaju, negdje ne čekaju, negdje povjerenici. I to je ono što ne valjda. To je ono što ne valja. U ovom slučaju čini mi se da su poduzete aktivnosti kako bi se promijenilo stanje a ja ću vam kazati to nije pametno onome tko radi jer narod je manje glup nego što neki misle. Hvala. Hvala. Ispravci netočnih navoda. Poštovani zastupnik Krunoslav Peronja. Izvolite. **Peronja, Kruno (HDZ)** Poštovani gospodine predsjedniče, kolega je netočno izjavio jer upravo je splitska riva napravljena u skladu sa projektom i dodatno tumačenje upravo je dao jedan od autora u jutros u Dnevniku. Naravno da i Makarska nije točna zbog toga što nije predsjednik gradskog vijeća sazvao u zakonskom roku, a niti gradonačelnik nije sazvao u zakonskom roku sjednicu, napravio je to tajnik Središnjeg državnog ureda i upravo je to razlog zašto bi trebalo čim prije donijeti upravo ovaj predloženi zakon koji je najbolji od svih mogućih propisa koje smo donijeli u zadnje vrijeme u pogledu lokalne i područne samouprave. I to je umješnost upravo kad imate manjinu osvojiti vlast i dobiti većinu kao u gradu Makarskoj. Gospodine predsjedniče, nije točno da gradonačelnik ne odgovara građanima. To je potpuno netočna tvrdnja. Konačno, odgovara na izborima, baš kao što je rekao i gradonačelnik Zagreba kad su građani nešto pitali pa ih zamolio da u međuvremenu ih pusti na miru a na slijedećim izborima on će odgovarati za to. Druga netočnost. Netočno je da trošimo novac građana na brzojave, ali je točno da vi trošite veliki novac svakodnevno na referendumska pitanja u različitim sučeljavanjima

moram ispraviti što kolega Jurjević kaže kako zapravo državna uprava ovdje ne ponaša se sukladno zakonu i krši zakon. Dapače, državna uprava, ured državne uprave u potpunosti poštiva zakon jer drugo ne može i ne smije ali ovo što radi predsjednik gradskog vijeća i gradonačelnik odnosno što rade SDP i HNS u Makarskoj to je ne može gore kršenje zakona jer ne žele sazvati vijeće, opstruiraju, sad govore da će zvati policiju, da će prekidati sjednicu. Ja mislim da je to nekakav pokušaj jogurt revolucije. Demokratskije se ponašaju gledao sam ovih dana u beogradskoj skupštini nego što oni dole. Ako nemaju većinu nemaju većinu i HDZ je na par mjesta izgubio jer se presložila vlast, izgubio si većinu i ne možeš dalje obnašati vlast. I to treba uvažiti i poštivati. Hvala lijepo. Replika poštovana zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Pa kolega Jurjeviću vi ovdje kao nekakav ekskluzivitet navodite gradonačelnika Grada Splita da neće da odgovara i da neće da opći s građanima. A evo vidite u malom mjestu, ja ću samo taj primjer navesti … koje je prodano najvrijednije uz more po 2, 3 EUR-a pod firmom tobože ugovora o javno-privatnom partnerstvu gdje su stručnjaci doktori ekonomije ustvrdili da se radi o prikrivenoj čistoj kupoprodaji za 2, 3 EUR-a a ne o nikakvom javno-privatnom partnerstvu. I pitaju to vijećnici nezavisni. Odgovora ne dobivaju. Prižalili se i neovisnom središnjem državnom tijelu. Godina dana je prošla da nije poštivan statut jer je po statutu trebala suglasnost za takvu prodaju odnosno rasprodaju u bescjenje. Ali oni šute. A vi još kažete da hitro reagiraju. Hitro reagiraju u Makarskoj jer ne odgovara vlast. Ali u Posedarju odgovara, tu ne treba reagirati. Ali onda kada spojite to minutažu gdje se ovdje hitno i promptno odgovara dobijete jedan ovako solidan prosjek kojim bi eto svi trebali biti zadovoljni. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Marin Jurjević. gdje je jedna ugledna članica komisije koja je odobrila taj projekt, a sveučilišna je profesorica sociolog neupitne reputacije i moralnog i svakog drugog digniteta izjavila da ovo nije ono što su oni odobrili. Da ove konstrukcije nisu … /Govornik se ne razumije./ … dinosaur kostur željezni nije postojao nego nekakve druge lagane i tako dalje može se pročitati tamo. Kad su gradonačelnika pitali da se izjasni on je rekao da neće. O tome se radi. Tko ima pravo da ne polaže računa građanima za ono što radi s njihovim novcem? Nitko. I ja samo kažem ako ovaj zakon donese do toga da se tako samovoljno ne mogu ponašati bilo gdje i bilo tko iz bilo koje stranke već će biti puno. A ja sam za to da evo ovdje svi se dogovorimo i da potpišemo zajedno, ne znam nazovite kako hoćete deklaraciju da neće nijedna stranka primiti ni jednoga prebjega koji će mijenjati situaciju koja je nastala na izborima na bilo kojem nivou. Općinskom, gradskom, županijskom ili Saboru. A da će ga se stranka iz koje je otišao odreći. I da ga treba pribiti na stup srama u Hrvatskoj. … /Upadica se ne razumije./ … I da svaki građanin ima pravo, figurativno pribiti normalna stvar, da svaki građanin ima pravo da ga s prezirom pogleda. Ja sam rekao nosit će škartoce na glavi. To su vam kesice, a gospodin Jerkov kaže da ćemo mi nositi kad dođemo na rivu. Pa normalno da ne bi ono vidili čudo. Ali on je mislio nešto drugo. O tome se radi. Ako svi tome ne doprinesemo i dalje će ovi … /Govornik se ne razumije./ … ne znam kako bi ih nazvao, ova roba koja ima ljudsko obličje šetati vamo, tamo,

Gospodine Jurjeviću kad ste u svom govoru spomenuli naš bajni Državni ured za, Ured za državnu upravu prisjetio sam se jednog događaja koji se tiče moje lokalne sredine dakle iz koje ja dolazim a to je otok Rab. Znate i sami da smo mi odlukom ovoga Sabora osnovali u srpnju prošle godine novu općinu Lopar kojom se ona izdvojila iz sastava grada Raba. nakon toga predstavnici stranaka na ostatku otoka dakle koji predstavljaju 80% biračkog tijela uputili su ovoj Vladi i Središnjem državnom uredu zahtjev za sazivanjem izvanrednih izbora na otoku Rabu jer ostatak te vlasti ne predstavlja legitimnu volju svojih građana. I sukladno hitro uredu odnosno hitro principu do dana današnjega znači od srpnja mjeseca prošle godine do dana današnjega nikakav odgovor iz Vlade odnosno iz ovoga bajnoga ureda nije došao. Pa onda spominjući te neke činjenice koje po meni imaju puno manju težinu vidim da evo ne znam, ne znam šta bi rekao. Samo su djeve bajne, a uredi. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Marin Jurjević. **Jurjević, Marin (SDP)** Pa ja mislim inače da su političari najodgovorniji da bi se zaštitio dignitet politike u Hrvatskoj pa i naša profesija. Ionako smo na najnižim granama u Hrvatskoj. Prosječni građanin smatra bez obzira ovako tko smo i šta smo da smo personifikacija svega šta ne valja. Potrudimo se sami da to promijenimo pa tako i Središnji državni ured. Ako se, on će biti vjerodostojan jedino onda ukoliko se na jednak način u jednakim situacijama bude ponašao prema svima isto. Jedino tako. Ako postoje različiti kriteriji on nije vjerodostojan. Isto je sa pravosuđem. Isto je sa bilo čim u ovoj državi zbog toga što u jednom slučaju ovako odlučujemo, u drugom onako. Zavisi je li tamo Mate ili Ivan? Je li naš ili njihov? Je li rođak, je li stranački prijatelj ili je neprijatelj e zbog toga nas ljudi pljuju i to često s pravom. **Markovinović, Krunoslav (HDZ)** Gospodine predsjedniče, gospodo iz državnog tajništva pa evo samo još nekoliko riječi danas smo puno tog čuli. Zašto imam osjećaj da napadajući ovaj zakon sve više se vraćamo starom zakonu. Čak smo čuli, čak smo čuli u nekoliko navrata da je ovaj ovaj postojeći zakon da ima više smisla, da ima više logike međutim svi smo bili deklarativno svi smo bili za novi zakon znajući unaprijed koji će biti glavni problem. A taj problem je zapravo odnos između gradonačelnika odnosno načelnika i gradskog i općinskog vijeća. Najnormalnija stvar da taj problem bit će izražen na jako puno načina, ali opet gradsko ili općinsko vijeće daje okvir u kojemu načelnik odnosno gradonačelnik radi. A da će biti u većini slučajeva to sam gotovo siguran gradonačelnik ili načelnik iz jedne stranke a većina u vijeću iz druge stranke budite uvjereni jer naš narod upravo tako i reagira. Bolje nek jedni druge kontroliraju pa onda nek jedni budu iz jedne strane, drugi iz druge strane i tu će biti jako, jako puno problema. Činjenica je da evo gradonačelnik Splita vidjeli smo izabran po starom zakonu, nažalost i ja bih poželio takvog gradonačelnika ali nemam rivu pa onda rješavamo probleme i sami. Kolega evo Sabati je isto spominjao. Veli da i do sada se nije birala stranka nego čovjek. Možda tu i tamo, ali s obzirom da je većina gradskih ili općinskih pa i županijskih sad vlasti koalicija uvijek iskrsne netko tko je jasno iz ucjenjivačkih manjih stranaka kog sigurno građani nisu u većini birali pa prema tomu ne bih se složio niti s tom tvrdnjom. Nekoliko samo možda riječi o volontiranju. To sam zapravo i sam podnio amandman, odnosno o profesionalizmu. Naime, mislim da većina ljudi koja nije radila u gradovima ili općinama malo te omjere možda i ne zna. Ali kod nas stvarno postoje velike općine sa 12, 13, 15 000 stanovnika i postoje mali gradovi sa 1500, Komiža recimo 2000 Novalja i slično stanovnika i mislim da jednima se dozvoljava da mogu biti ili volonteri ili profesionalci, a gradonačelnik u svakom slučaju mora biti profesionalac pa bez obzira kako mali grad bio. Pa ili što bi možda bilo najpametnije da svi moraju biti profesionalci ili onda i jedne i druge izjednačiti da recimo do nekakvih 3000 stanovnika može biti volonter bez obzira bio on u gradu ili općini. I mislim da je ovaj zakon u odnosu na naše zahtjeve maksimalno dobar, maksimalno ispunio, a da će biti problema, da će biti pojedinačnih problema kojih ima i sad i da će ih biti uz bilo koji zakon budite uvjereni. Jer konačno opet kažem glavni, onaj glavni sudac ipak je naše stanovništvo koje će nakon 4 godine izaći na izbore. Hvala. Hvala. Poštovani zastupnik Josip Leko. Izvolite. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predstavnici Vlade predlagatelji ovog zakona. Pa iskreno rečeno čini mi se nakon slušanja ove rasprave cijelo prije podne u Hrvatskom saboru i obrazloženja koje je predlagatelj dao za ovaj zakon da bi mogli reći da je Konačni prijedlog ovog zakona zapravo alibi za rad Vlade Republike Hrvatske. Zašto? Umjesto da rješavamo reformu državne uprave i lokalne samouprave u cjelini mi smo dobili na klupe prijedlog, konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama koji prema tvrdnjama ljudi koji su u praksi ne može biti provediv, a ako je to tako onda zaista se pitam je li Vlada namjerno poslala ovako neprovediv zakon u raspravu u Hrvatski sabor. Tome odmah treba dodati pitanje što je problem, što je problematično u sustavu lokalne samouprave i što bi trebalo mijenjati u vezi sa državnom upravom i odnosom lokalne uprave sa državnom upravom. Da li se umorila demokracija u Hrvatskoj? Ako najobičniji priručnik demokratskog sustava kaže da demokracija nije efikasan sustav ali je najbolji sustav, onda ne vidim nikako rezona u prijedlogu ovog zakona recimo da, da premijera Ivu Sanadera, dakle predsjednika Vlade Republike Hrvatske može smijeniti 77 ruku ovog Sabora, 77 ruku, a gradonačelnika Grada Splita da ga smijeni treba 33 000 potpisa Splićana više nego što je dobio u izborima. Je li to sustav koji mi gradimo? Ako pogledamo Ustav, pa nije sad važan članak koji je, mislim da je 132. koji kaže da lokalna samouprava ima pravo, građani imaju pravo na lokalnu samoupravu i da svoje svoje interese lokalna samouprava ostvaruje preko predstavničkog tijela. A mi sada u odnosu na to što Ustav kaže favoriziramo izvršnu vlast. Dakle, favoriziramo jednog čovjeka koji doduše biti će izabran neposredno, ali to je izvršna vlast. Mi umanjujemo ovako uticaj građana preko njihovih predstavnika u gradskim, županijskim i općinskim vijećima. Ako pogledamo što je potrebno za smjenu gradonačelnika, pa to je zapravo apsurd. Često će trebati više potpisa za pokretanje postupka za smjenu, nego za dobivanje funkcije gradonačelnika, načelnika ili župana. A gledajte apsurda! Zakonodavac predlaže kao da se radi o mobingu, o šikani gradonačelnika da ako ne uspije prijedlog za referendum, ako ne uspije kojeg pokrene vijeće ili skupština da da onda kao posljedicu toga trpi kaznu predstavničko tijelo i mora se raspustiti. A to je njegova zadaća da kontrolira i provjerava je li izvršna vlast radi u skladu sa zakonom i u skladu sa politikom. Ako na stvari gledamo ovako, a ja mislim da treba gledati i tome dodamo da je predlagatelj osigurao jednom čovjeku doduše neposredno izabranom da može raspolagati do milijun kuna do milijun kuna i nekretninama i pokretninama, onda ja mislim sada povlačim ono što sam rekao da je alibi onda bi mogao biti to razlog zašto ovaj zakon ide. razvlastimo predstavničko tijelo. Dajmo pojedincu da može raspolagati nekretninama i pokretninama do milijun kuna pa što bude. Zato što je njegova smjena skoro nemoguća. Jedino dobro piše u prijedlogu zakona kad umre što ne bi trebalo pisati jer se to samo po sebi razumije, da ne može biti netko tko ni gradonačelnik na položaju ako je umro. Dakle, ja mislim da je, svi oni koji su se zalagali da se izgradi sustav i da je nama puno zanimljivije ako želimo graditi sustav, demokratski sustav da se potiču institucije sustava, a ne da u ime efikasnosti idemo korak natrag. Pa nemam ništa protiv da idemo na izmjenu cijelog sustava i da budu neposredni izbori i za zastupnike i za predstavnike u lokalnoj samoupravi i da se taj odnos regulira pojedinačnom odgovornosti svakog od nas. Dakle da svatko od nas može pred svojim biračima polagati račun. Ovako skrivanje neće omogućiti građanima ništa brže, a što je najvažnije neće omogućiti da građani više vjeruju u vlast, jer ovakav sustav koji je nedefiniran neće smanjiti ni percepciju o korupciji u Republici Hrvatskoj koja je i dalje jako visoka. Jer dati nekome pravo da može svaki dan prodati naše imovine za milijun kuna nije stvar povjerenja nego omogućavanje da na taj način stječe svoju poziciju u društvu i moć mimo predstavničkog tijela. Još jednu odredbu valja posebno napomenuti. Kao da zakonodavac ne razumije šta je to, šta su tijela lokalne ili državne uprave. Pa u članku 48. ostavlja sada da gradonačelnik ili načelnik ili župan upravlja tijelima uprave uprave jedinica lokalne samouprave, kao da oni više nisu neovisna tijela i da moraju raditi u skladu sa zakonom i sa odlukama koje donosi predstavničko tijelo tih jedinica. Oni postaju njegovi radnici. Oni postaju njegovi radnici, a Ustav kaže o nezavisnom odlučivanju i lokalne i državne uprave vezano na zakon, na odluke, itd. A ako priprema materijale onda je ovisan o politici. Ja mislim da je pošteno tražiti od Vlade da ovaj zakon povuče i da tražimo da cjelokupni sustav i odnose državne i lokalne uprave sagleda pa makar to bilo i u zadnjoj godini predloži da donesemo nešto što bi moglo imati uticaja na položaj građana pred državnom i pred lokalnom upravom i njihovu sigurnost da će svoja prava zaštiti bez obzira tko je na vlasti. Hvala lijepo. Hvala